naziv iznad člana 64, naziv glave VIII, naziv iznad člana 65. i naziv iznad člana 66.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč o rodnoj ravnopravnosti, odnosno Predlogom ovog zakona, stavlja se van snage izuzetno dobar Zakon o polnoj ravnopravnosti i dovode u pitanja sva postignuća koja je ovaj zakon do sada omogućio. Da je bilo razloga i potrebe da se pojedine odredbe tog zakona unaprede – jeste, ali da se umesto koraka napred učine dva koraka nazad, to zaista mislim da nije bilo potrebe.Pošto ja nemam predrasuda, za znanje nisam siguran, ali bez obzira na postavke koje su počele vrlo često da se primenjuju, a to da ko je protiv Zakona o izmeni i dopuni Zakona o diskriminaciji ili protiv određenih stavova u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti da je neko ko želi diskriminaciju ili podržava rodnu ravnopravnost, sa tim jednostavno ne mogu da se složim.Možda nemam dovoljno znanja, ali sam imao dovoljno iskustava da se konsultujem sa ljudima koji su profesori ustavnog prava, sa sudijama, sa kolegama advokatima, sa onima koji se bave naučnim radom, sa nekim ljudima koji rade vrlo aktivno u nevladinom sektoru i moram da kažem da zaista ne razumem šta se to od 2015. i 2017. godine promenilo do danas.Koliko je meni poznato, 2015. godine odustalo se od ovakvog naziva zakona, jer je vladin Sekretarijat za zakonodavstvo ukazao tadašnjem tekstopiscu ili eventualno predlagaču zakona da Ustav ne poznaje kategoriju rodne ravnopravnosti. Koliko ja znam, Ustav se nije promenio. Šta se promenilo, možda ćemo i čuti.Zaista, po tom svom skromnom mišljenju, mislim da se generalno ovakvim zakonom direktno ugrožavaju Ustavom stvarno i jasno zajamčena prava, pravo slobode govora, mišljenja, izražavanja i naučnog rada. Dodavanjem reči: „polnoj i rodnoj ravnopravnosti“ ovaj zakon smeštamo u okvire važećeg Ustava Republike Srbije. Hvala.

smatraju da nemamo predrasuda. Bila je jedna izložba u Ženevi, kako se to zove, konceptualna ili već moderna izložba, i na poslednjem spratu bio je jedan zid, na njemu vrata i na vratima je pisalo: „Ovde uđite samo vi koji nemate nikakve predrasude“. Svi koji su došli su pokušali, a vrata su bila nacrtana na zidu.Ne možete prosto funkcionisati bez predrasuda i to nije ni loše ni dobro, tako mi ljudi funkcionišemo, u stereotipima, u kratkim slikama, tako mislimo, kao što mislimo kroz kognitivne disonance, pokušavajući dve oprečne misli da istovremeno držimo u glavi. O tome nije zakon. Zakon se ne bavi uklanjanjem predrasuda iz naših umova, iz naših navika, iz onoga što su nas možda učili ili smo sami naučili tokom odrastanja. Zakon se bavi zabranom ponašanja zasnovanog na predrasudi. O tome je reč kada je u pitanju i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti.Druga opaska se tiče Zakona o rodnoj ravnopravnosti 2015. i 2016. i činjenice da je ministarka Zorana Mihajlović učinila lavovske koraka da se koordinaciono telo ustanovi, da koordinaciono telo zaista ima plan i program rada na korist i žena i muškaraca. Činjenica je takođe da je novim Zakonom o ministarstvima taj zakon prešao u Ministarstvo za rad, boračka, socijalna pitanja i prava boraca. Taj zakon je vraćen iz Skupštine zbog toga što je naišao na ogroman otpor narodnih poslanica svih Ženske parlamentarne mreže, civilnog društva, svih ljudi koji se razumeju u borbu za uloge žena i muškaraca, tako da ni jedno ni drugo ne manjka. On je ušao u Skupštinu kao zakon o ljudskim pravima žena i muškaraca.Pošto sam bila i učesnica i svedočila celom tom procesu, ništa iz tog procesa nema veze sa Ustavom, niti je ikada imalo, ima veze sa ličnim odlukama i upotrebom pozicija raznih ljudi. To tvrdim, to sam tvrdila i ponoviću svaki put. Ista se opaska tiče i pojedinaca koji nose, s pravom, titule akademske poznavalaca ustavnog prava, profesora ustavnog prava, koji takođe izriču stav o neustavnosti, bez toga da razmisle koliko kredibilnim sa svojim funkcijama ostaju nakon što tvrde da je nešto neustavno samo zato što je zgodno da prevedu na jezik neustavnosti ono što su njihove sopstvene predrasude. To je sve normalno i sve je ljudski i sve se dešava i dešavaće se i kod drugih zakona.Ono što je razlog da ne prihvatimo vaš amandman je što vi tražite biološku i društvenu kategoriju u istoj ravni. Pol je biološka kategorija, pol ne birate, desi se pa se rodite kao dečak ili devojčica. Rod je društvena kategorija i promenljiv i menja se u zavisnosti od toga kojim idejama je vođeno društvo.Srbija je, nadam se i duboko verujem, vođena demokratskim idejama, vođena kulturom ljudskih prava, vođena skoro pa hrabrošću da se suoči sa onim, koliko god malo bilo, što nije dobro u rodnim ulogama muškaraca i žena i zato je i Vlada prihvatila ovaj zakon i zato u raspravi mi prihvatamo amandmane i vodimo raspravu.Možda bi bilo dobro da se u Skupštini organizuje javno slušanje i mi smo spremni da dođemo da učestvujemo i o primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti i o svim nejasnoćama koje će možda kod mnogih ljudi proizvesti definicije raznih odredbi. Ovaj zakon će kao Zakon o rodnoj ravnopravnosti biti vama na volji da ga glasate za ili protiv ili uzdržan. **Ivica Hvala.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik, Đorđe Komlenski.Primili ste i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbra za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč? (Da.) **Đorđe Komlenski** Zahvaljujem predsedniče.Javna slušanja su imala svoju svrhu da su organizovana i u parlamentu i malo duže, pre dolaska ovog zakona u Skupštinu i ulaska u skupštinsku proceduru. O primeni ovog zakona odlučivaće neko drugi.Što se tiče amandmana na član 1. kao i mnogih amandmana u ovom zakonu, ja ću se potruditi da ih ne obrazlažem više posebno. Znači, svi amandmani koje budem propustio da obrazložim čine istu stvar.U

ne može rodna ravnopravnost biti pretpostavljena polnoj ravnopravnosti. Kada se bude Ustav promenio, ja mogu da se složim onda sa vama kako god. Ili je trebalo doneti zakon koji će regulisati samo pitanje rodne ravnopravnosti. To bi možda bilo daleko efikasnije. O mojim slutnjama zašto se to nije uradilo, malo kasnije.U ovom članu, takođe, ja tražim i predlažem i insistiram da se napokon utvrdi ravnopravnost muškaraca i žena, da se utvrdi postojanje i potvrdi postojanje nasilja ni nad ženama i muškarcima. U ovom članu 1. kako sam ga ja predložio da se promeni, gde god se evidentira postojanje ili konstatuje ili želi preduprediti nasilje nad ženama moj predlog je insistiranje da se to čini i u odnosu na muškarce.Ne možemo zlo porediti da li je ono veliko ili malo. Njega ima, pa taman da je samo jedan jedini slučaj nasilja nad muškarcima, ovo ministarstvo je bilo dužno da to uzme u obzir na odgovarajući način i da to u zakonu adekvatno predvidi i predloži

u Poslovniku osmišljena upravo za analizu efekata primene zakona. To o čemu vi govorite je javna debata o predlogu, ako su u pitanju narodni poslanici ili javna debata o nacrtu kojem narodni poslanici po prirodi stvari ne mogu da prisustvuju. Zato što narodni poslanik prvi put dolazi u kontakt sa aktom dolazi do predloga zakona. zakona. Hvala vam što ste me podsetili.Predlog zakona koji je pred vama je možda prvi, gde smo mi pozvali narodne poslanike i poslanice u veoma ranoj fazi prednacrta da učestvuju u raspravi. Tako ćemo raditi za bilo koji zakon koji budemo radili, jer nam to niko ne zabranjuje, a Poslovnik i Zakon o Narodnoj skupštini samo definiše kada je poslanik obavezan da debatuje o predlogu zakona, na Odboru u debati o rešenjima, a javna slušanja su definisana tako da podnosite predlog nadležnom odboru i vi kažete šta je tema javnog slušanja.Ja sam vam spomenula javno slušanje, pošto očekujem da bilo ko, bilo koji odbor, naravno podrazumeva se Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova bude prvi, ali i Odbor za evropske integracije i Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav i zakonitost. Dakle, bilo ko može da traži javno slušanje o primeni bilo kog člana zakona, dakle o analizi efekata primene zakona u mesecima pred nama. To je ideja javnog slušanja. Nije to reda radi, to je ozbiljna ideja. Mi ćemo svakako imati društvene dijaloge o tome na koji način ide primena zakona, gde su prepreke, gde bi možda trebalo da ide lakše, a ne ide. Toliko o javnim slušanjima. Vrlo bi bilo dobro da ih bude u Narodnoj skupštini.Druga opaska tiče se, ja mislim banalnog nesporazuma među nama, ali dubokog. Reč rod sadrži i reč žena i reč muškarac, zato što se radi o rodnoj ulozi, jednog ili drugog pola. Kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, kažemo prema ženama, zbog toga što to nasilje beležite i zbog toga što je ono takvo da poneki istraživači s pravom govore o femicidu, ali rodno zasnovanog nasilja i te kako ima prema muškarcima.Ako pogledate mračnu statistiku Srbije,

Da li su to očevi, muževi, sinovi, braća, da li je u pitanju ubistvo koje je izvršila žena koja je bila žrtva nasilja, svaka od tih sudbina je tragična i posebna na svoj način, ali je to život.Ako hoćemo da uklonimo i okrunimo nasilje prema ženama koje dešava samo zato što je ono žena, ništa drugo ne treba, onda isto takvo nasilje ne može da se dešava ni samo zato što je neko muškarac. Ovaj zakon treba da jasnim učini svima u Srbiji da se nasilje ne može zaslužiti. Niko ne može da zasluži da ga prebijete.

ako je žena takođe, ili već provocirala. Pa, morao je da se osveti.Ne može se nasilje zaslužiti. Nasilje birate, slobodno. I to da li ćete nekoga ubiti ili ćete nekoga povrediti to birate slobodno. Posle na sudu ide utvrđivanje da li ste ili niste bili uračunljivi, da li je bilo umišljaja, kako će se kvalifikovati to krivično delo, ali rodno zasnovano nasilje, porodično nasilje su tragični slučajevi koji nastaju u našim porodicama samo zato što je neko žena ili što je neko muškarac.Ne verujem da se vi i ja u suštini ne razumemo, ali ipak i zbog javnosti, uz ponovnu zahvalnost vama što smo otvorili dijalog o temi koja zanima i mnoge druge, a koje vi jako dobro definišete, ovo će biti dobar povod da razgovaramo i o razlozima za nasilje i možda o nekoj društvenoj kulturi kojim ćemo početi prezirati nasilje, umesto što preziremo ljude koji se bore za ljudska prava. To bi bila dobra promena za celo društvo. Zahvaljujem.Član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

iskoristimo, kada želimo da kažemo da se neko nasilje odvija prema ženama, da to tako i učinimo, pravilno, na svaki mogući način, pa i na taj jezički na koji insistiramo i sa ovim Predlogom zakona.U obrazloženju ja sam navela da se predloženim izmenama isključuje mogućnost postavljanja žene u podređen položaj i u jezičkom smislu. Naime, predloško padežnom konstrukcijom – nad ženama, sugeriše se podređen položaj žene kao entiteta nad kojim se vrši određena radnja, te se na nivou jezika žena postavlja u položaj nemoći što je u suprotnosti sa rodno senzitivnim jezikom koji bi bio polazna tačka ka postizanju rodne ravnopravnosti.I vama koji slušate možda nebitna kategorija, ja moram da vam kažem da je ovaj amandman nije podnela Sandra Božić nego je amandman podnela Unija žena SNS koja se godinama bori sa ovom temom, bori se da zaštiti žene, bori se da im omogući jednaka prava, bori se da ukaže da ekonomski snažna žena, ekonomski, ali pre svega sigurna žena u svojoj porodici u svom domu može biti osnov jedne stabilne države.I kada ste uvažili ovaj moj amandman, ja znam da on možda ne liči da je doneo nekakvu preteranu izmenu, ali verujte mi da jeste, s obzirom da se iz SNS Unija žena koja se predano bavi ovom temom, pre svega prevencijom nasilja prema ženama dugo zalagala da se ova sintagma i objekatski položaj žene u svakom obraćanju koje je dodatno čini mi se ponizi ženu, a mi smo to čak i same radile kada smo govorile o tome, dok nismo zaista ukazale i podigle svest drugima na ovu temu.Zahvalna sam vam na tome, zato što je ovo jedan rezultat zajedničkog rada i do ovoga nije bilo lako doći, pre svega su morali da se steknu određeni uslovi, da se čini mi se i raspoloženje u društvu napravi, odnosno bude adekvatno kako bismo mi danas na ovaj način podstrekli dijalog koji ste vi učinili u svom ministarstvu i ne samo na ovu temu, već na dosta drugih i na taj način čini mi se da smo stvorili jedno društvo u kojem je moguće razgovarati o svemu, gde nema tabu tema, naravno posebno ne tamo gde ih i ne sme biti. I gde smo na ovaj način otvorili prostor zaista defakto i dejure, da stvorimo društvo bez predrasuda sa jednakim mogućnostima za sve.I kao što rekoh maločas možda je ovo samo jedna mala promena, ali ja vas molim i drage kolege narodne poslanike da uvažite i ovu izmenu i da se ubuduće kada govorite o nasilju ipak prema ženi i u toj rečenici koju ćete izgovoriti ponašate dostojanstveno, odnosno da je uvažite i kažete prema ženama jer žena ni u jednom mogućem smislu pa ni u tom jezičkom ne sme biti objekat trpljenja bilo čega pogotovo ne nasilja.Zahvaljujem vam se.

Valjalo bi verovatno da smo sami vodili računa, ali zato postoje narodni poslanici, da poprave sve to što se u toku rada u izvršnoj vlasti, prosto promakne oku jer se vi i ja slažemo po tome da je jezik čudo. I da ako pokušamo da razumemo da prestanemo da govorimo - nasilje nad ženom, nasilje nad starim, nasilje nad decom, nasilje nad životinjama, videćemo da ćemo u stvari govoriti o promeni moći u društvu. Zbog toga što ćemo prestati da prihvatamo da je svaka moć moć nad nekim ili nad nečim i da svaka moć mora biti moć za za nešto, za nekog.Zakon koji danas zajedno debatujemo treba da ishoduje moć, koja je za promene društvenih uloga muškaraca i žena, ali tako da bude bolje i muškarcima i ženama. Otud je promena te rečce koliko god zvučala mnogima nevažna, ključna da je uvrstimo u govor i da tako podržimo i ideje narodnih poslanika i promenu prirode moći u društvu. Hvala još jednom. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaj Odbora kao i mišljenje Vlade.Na član 3. i naziv iznad člana amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaj Odbora kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Niko ne želi reč.Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni Zahvaljujem potpredsedniče Orliću.Poštovane kolege, uvažena ministarka Čomić sa saradnicima, poštovani građani i građanke, najpre zaista hvala na razumevanju i na činjenici da ste kao Vlada prihvatili i ovaj amandman i sve naredne o kojima ćemo razgovarati, a moj cilj nije bio ništa drugo, do kao što sam i u svom izlaganju kada smo razgovarali, u načelu rekla, a to je da ovaj zakon učinimo što boljim, i što primenjivijim za ovo naše društvo, koje svakako ne ume da prepozna momenat u kome je neophodno na ovaj način regulisati ono što je trebalo da bude neprikosnoveno pravo.U tom smislu, imali smo neke diskusije koje nisu do kraja u delu plenuma, koji se ticao rasprave u načelu, razumeli zašto je važno doneti jedan zakon ovog tipa, rodna ravnopravnost, precizno definisana uvedene kategorije, ja se ponavljati neću, sve sam to govorila.Moramo da shvatimo da je rodna ravnopravnost tekovina modernog društva i da ona zaista u bukvalnom smislu te reči podrazumeva poštovanje prava i sloboda, apsolutno svih ljudi, bez obzira na biološke ili društvene odrednice.Ovim zakonom se domaće zakonodavstvo transponuje neke pravne tekovine EU, i dobro je da je tako. Moji su amandmani u dobrom delu bazirani, najpre na onome što je bio mišljenje Saveta Evrope, zato što mislim da, ako smo rešeni, a jesmo, da postanemo članica EU, onda tehničke primedbe koje su sadržali moji amandmani, pre svega, idu u tom smeru, da što više prilagodimo sopstveno zakonodavstvo zakonodavstvu EU.Pri tom tvrdim, kao što sam to rekla, i u raspravi u načelu, a to je da ćemo biti ipak država koja će biti pozitivan primer.Dakle, kada je u pitanju ovaj amandman u kome se u članu 3. posle reči - lični razvoj i razvoj društva, dodaju se reči - jednake mogućnosti, i prava u pristupu robama i uslugama, a posle reči - uz uvažavanja, dodaju se reči - bioloških, društvenih i kulturoloških formiranih razlika između muškaraca i žena, isključivo je zato što se pojam rodne ravnopravnosti, proširuje i na oblast pristupa robama i uslugama i to precizno utvrđivanjem jednakih prava i mogućnosti u pogledu pristupa i robama i uslugama.U drugom delu amandmana se predlaže dopuna člana 3. tako da se pojam rodne ravnopravnosti uključuje kao komponenta uvažavanja, ne samo različitih interesa, potreba prioriteta žena i muškaraca, prilikom donošenja javnih i drugih politika, i odlučivanje o pravima, obavezama i interesima, već možda najvažnije i uvažavanje bioloških i društvenih, kulturoloških formiranih razlika, jer se upravo uvažavanjem tih razlika, politike i mere formulišu upravo tako da mogu da obezbede da i de fakto ravnopravnost i jednake polazne pozicije, imaju i i muškarci i žene.Ovom se formulacijom ujedno ispunjava i opšta preporuka koju smo dobili od komiteta i to vi, ministarka znate, i zato mi je drago da ste ovaj amandman prepoznali kao dobru dopunu zakona i hvala vam na tome. Zahvaljujem.Reč ima ministarka. koje smo dobili od Saveta Evrope, ceo proces, vaš napor, da iščitate i da predložite, i naš da uvažimo sve što je moguće, iz mišljenja, koje je inače na nekih 69 strana, u vrlo kratkom roku, pokazuje jednu drugu jednu drugu upućujuću odredbu za sve nas, a to je da najbolji propisi prave uz najširu moguću uključenost.Znači, poslanici u ranoj fazi, međunarodne organizacije, a u ovom slučaju Savet Evrope, a u drugom slučaju neka trgovinska organizacija, Svetska trgovinska organizacija, ko god, zato što time pojačavate dijalog koji postoji u društvu, i time dokazujete, da što više glava, više i pameti.I onda, što je najkorisnije, kratke rokove, koje inače imamo po zakonu o planskom sistemu, da uradimo, zakon po proceduri od belog papira, polaznih osnova, do predloga koji je vama upućen na usvajanje, i kad smo svi uključeni, to je već sama po sebi garancija, da će predlog zakona biti najbolji moguć, do iskustva u primeni i onda do nekih novih izmena i dopuna, tako da sam vam zahvalna i zbog toga i zbog toga što mislim da bi trebalo da postane jedan novi

Zahvaljujem, predsedavajući.Amandmanom na član 4. je predloženo brisanje predloženih tački 17, 20. i 24. Tačka 17) govori o rodno osetljivom jeziku, 20) bespotrebno definiše udruženje, jer udruženja su definisana drugim zakonima i tačka 24) govori o rodnim stereotipima.Pod parolom ukidanja rodnih stereotipa krije se, u stvari, jedan ogroman i prikriveni način poništaja polova u bliskoj perspektivi, ukidanje tradicije i vekovima iza nas uspostavljenih pozitivnih vrednosti.Nije, srećom, sve što proističe iz tradicionalnih vrednosti loše, tako da se ne sme ni definisati na ovakav način. Naprotiv, ovakvim odredbama, ako opstanu ovako definisane, neko će sutra ovo jednostavno primenjivati kao da su sve tradicionalne vrednosti apsolutno negativne.Usvajanje ovakvog teksta u vrlo bliskoj budućnosti, kao što smo svedoci da to postoji i u drugim zemljama, može dovesti do toga da bude progonjen svako ko vaspitavajući svoje dete, što je njegovo neprikosnoveno pravo, pokuša čak i samo da ukaže na pozitivnost tradicionalnog vaspitanja.Pošto sam obećao, prethodne amandmane, podsetiću, ja nisam obrazlagao, zato što se tamo dodaju reči „polnoj“ i eventualno „muškarci“, ali još jednom za svagda ja ću vam sad reći ovde – u Ustavu Republike Srbije, ja ću vam sada naći i pročitati, ako treba, a mislim da ne treba, odrednica polne ravnopravnosti piše, rodne ravnopravnosti ne piše.Smatram da je nužno da se uspostavi rodna ravnopravnost, ali ne može ono što Ustav nije precizirao da bude starije i važnije, bez obzira na tumačenje kako god ga vi dali u odnosu na ono što je vrlo precizno definisano u Ustavu, pogotovo što se ovim zakonom ukida Zakon o polnoj ravnopravnosti, a više od pola ovog zakona govori isključivo o odnosima muškarca i žene.

polne ravnopravnosti ni u zakonu, ni u Ustavu, ali ste odlično pomenuli tradicionalne vrednosti. Koliko daleko u tradiciju?

godina - da mi propišu koliko ću dece rađati? Četrdeset godina - da oni odlučuju o mom telu? Koja tradicija zaista želite da ostane usvojena u našem sadašnjem životu, a da se tiče roda kao društveno propisane uloge žene u društvu?Do 2002. godine, hoćete tradiciju da nije priznavano porodično nasilje? Ne postoji, kaže. Kaže – u našim porodicama nema nasilja. Hoćete li tu tradiciju? Da ukinemo krivično delo nasilja u porodici i da smatramo tradicijom, dobrom, lošom, kakvom god, porodicu kao mesto gde svako mlati svakoga dokle god mu odgovara?Koju tradiciju? Hoćete tradiciju čovekoljublja, tradiciju čojstva, da čuvaš druge od sebe, tradiciju žena koje su se borile kroz trnje, kamenje i sve što je prepreka na putu da bi bile školovane?Hoćete li tradiciju žena koje su, uprkos društvenim zabranama, postizale rezultate u nauci, u umetnosti, iskazivale svoj talenat?Ako

bojiti prošla vremena gde je bilo definisano da neko drugi odlučuje šta je identitet žene, šta je njena uloga, šta je njeno pravo. Nije dobro zato što je to deo tradicije koju zbog dobre tradicije koju kao društvo imamo želimo da menjamo, da zaboravimo i da o njoj govorimo kao o nečemu što se dogodilo kao i drugim društvima na svetu, ali što se neće ponoviti.Dakle, ako govorimo o tradiciji, ne podrazumeva se da je sve tradicionalno namenjeno ženi bilo dobro po žene ili po muškarce. Ono kad govorimo o tradiciji, govorimo o volji ovog naroda da menja na bolje sve što vidi u svojoj okolini, sve što živi i sve što hoće da menja da menja tako da deca koju rađamo žive u boljim uslovima nego mi.To mi.To je tradicija ljudskih prava i zato sam zahvalna što spominjete tradiciju pokušavajući da postavite tradiciju kao kontrapunkt zakonskim rešenjima.Jedina tradicija koja je kontrapunkt ovim zakonskim rešenjima je postavljenje žene na njeno mesto, njeno ućutkivanje, njeno ubijanje, oduzimanje njoj dozvole da odlučuje o svom životu. To je jedina tradicija koja je na suprotnosti od odredaba ovog zakona i ja sam potpuno sigurna da niko u ovoj sali, niko u Srbiji ne želi takvu tradiciju ponovo u Srbiji.

sada već više i ne verujem ni slučajno, izostavljate deo reči koje su jako značajne, a koje sam ja iskoristio.Ja sam bio vrlo precizan kada sam rekao – pozitivne tradicije. Nisam pričao ni o vremenu kada se nije moglo o školu. Za mene to nije deo pozitivne tradicije, kao što nikome to ne bi ni smeo da bude pozitivne tradicije, ali niko nema pravo da izbriše upravo pozitivne tekovine upravo pozitivne tekovine tradicije koje postoje.Šta, hoćete da kažete da ne postoji ništa pozitivno u srpskoj tradiciji? Sa tim ne verujem da će se sa vama složiti bilo ko u ovoj sali.Ja sali.Ja vas još jedanput molim u ime pristojnosti i korektnosti, nemojte koristiti termine koje ja nisam koristio, odnosno potrudite se, a vi to jako dobro znate, da budete precizni onoliko koliko sam ja bio precizan.Hvala. **Gordana Čomić** Da imam namere da kažem bilo šta loše o dobrom u tradicijama srpskog naroda, ja bih to rekla, a pošto nisam, onda vam je uzalud sa mnom se sporiti o tome šta je dobro u tradiciji ovog društva, potpuno uzalud, kao što vam je uzalud pokušavati sakriti da kada spominjete tradiciju spominjete kao kontrapunkt odredbama ovog zakona kao nešto što ovaj zakon hoće da poništi, uništi i učini nebitnim, što nema veze sa činjenicama, niti ima ikakvog argumenta koji bi tome išao u prilog.Naprotiv, sve odredbe ovog zakona predstavljaju moderan pravni jezik, pretočen, pravni jezik 21. veka, ono najbolje, ono najlepše, ono najsvetlije u tradiciji našeg naroda, ono na čemu počiva naša duboka civilizacijska kultura pripadanja evropskom kontinentu.Dakle, ne može oba. Ne možete i da tvrdite da ovo nije pozitivna tradicija, jer jeste i ne možete da tražite da se tradicijom suprotstavljate odredbama ovog zakona. Jedno od ta dva se isključuje. Zahvaljujem.Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Gospođo Paunović, izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Član 4. stav 5. posle reči: „Nasilje zasnovano na polu, polnim karakteristikama, odnosno rodu ili promeni pola“, dodaju se reči: „Nasilje prema ženama“. Važan član, zbog, nažalost, važne pojave.Iskoristiću priliku govoreći o ovom amandmanu i da skrenem pažnju na ovaj vid nasilja, koji se ispoljava u različitim oblicima. Mi ga imamo od nasilja u porodici, preko partnerskog nasilja, zlostavljanja na poslu, da ne navodim, pričali smo o tome, različitih pojava ima, kada je u pitanju nasilje prema ženama.Pre svega, zahvaljujem se što ste zaista imali sluha za promenu termina nasilje nad ženama i uvažili amandman moje koleginice Sandre Božić, jer smo i na konferenciji Ženske parlamentarne mreže o tome razgovarali i tada vas molili. Potpuno ste bili u pravu, i Sandra u svom obrazloženju i vi koji ste dodatno objasnili zašto ste to prihvatili.Činjenica je da u poslednjih 10 godina, i govorili smo o tome, ubijeno je 320 žena, i to je negde, ako se ne varam, prosek od 30 žena na godišnjem nivou. Neću ni pokušati, a kamoli reći da nasilje ne postoji i nad muškarcima, jer ne bih bila niti dovoljno iskrena, niti dovoljno ja, ako ne bih stavila akcenat na to, ali je činjenica da statistički podaci govore, nažalost, u prilog tome da su žrtve isključivo žene, možda ili u većem broju žene, možda i zbog toga što su fizički slabije. No, bilo kako bilo, mi kao društvo moramo da prepoznamo da tu moramo uraditi više, da moramo zaštiti.Sa treće strane, takođe, moramo imati svest o tome i o tome opet moramo govoriti, da ovakva zakonska rešenja često umeju da inspirišu i one koji improvizuju, koji lažno predstave nasilje koje su doživeli ili preživeli, pokušavajući da se na bazi neke izmišljene ili spinovane priče sakriju i pokupe benefite koje misle da će imati pravo, ukoliko se na taj način oglase.Sve to moramo da prepoznamo kao društvo. Ali, da bismo uopšte došli do faze da možemo da prepoznamo da li postoji zloupotreba zakona, moramo da ga donesemo i da pustimo njegovu primenu da bismo videli kako će to izgledati.Treće i najvažnije, ne mogu da ostanem imuna na priču o tradiciji. ne samo srpskog naroda, nego živog čoveka je da kod svoje reprodukcije nekada dobije sina, a nekada ćerku. Svaki zakon, naročito Zakon o rodnoj ravnopravnosti, moramo da pogledamo kroz prizmu našeg deteta. Znate, jer ako tu prepoznamo da za našu ćerku možda ovim zakonom postavljamo temelj za neko njeno bolje prekosutra, ona će svakako sutra nadograditi ovo naše, biće pametnija nego mi, imaće neko drugo vreme, ako to tako budemo sagledali, lakše ćemo ga podneti.Isto mislim i za sve one koji to trebaju da sagledaju sa pozicije mog sina. To je negde jedino što je izostalo, jedino što nismo uspeli da sami sebi objasnimo, nego nam je lakše da se ogradimo, pozivajući se na divnu našu tradiciju. Divna je ona bila i u ono vreme o kome ste, ministarka, govorili, kada se razgovaralo o tome da li se može u školu ili se ne može. Možda bi neko s nostalgijom i na to gledao. Možda to sa ove distance možemo da razumemo, ali ono što primarno moramo da shvatimo i zbog čega sam, pre svega, bavila se ovim zakonima koji su danas na dnevnom redu, jeste da živimo u 21. u 21. veku, jednom modernom društvu koje rapidno samo sebe modernizuje.Sigurna sam da će ovaj zakon pretrpeti svoju promenu na bolje već za godinu dana. Što bismo se libili da danas napravimo prvi korak, ako nas prekosutra očekuje drugi. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Gospođo Paunović, izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Amandmanom se predlaže, pre svega, jezička intervencija u tački 3. stav 1. člana 6. Predloga zakona, koja više odgovara najpre duhu jezika, ali da smanjim obrazloženje.Pojam rodne perspektive podrazumeva, pre svega, svest o rodnim razlikama i uključivanje i uvažavanje tih razlika i specifičnosti prilikom formulisanja konkretnih mera, politika i aktivnosti vezanih za rodnu ravnopravnost. Poštovanje razlika je uslov tolerancije, razumevanje i ravnopravnosti. Ako se ovi standardi poštuju, onda neće biti ni diskriminacije, odnosno, imaćemo manje razloga za primenu prvog zakona o kome smo u pojedinostima razgovarali. Hvala. Hvala.Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

član 10. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Gospođo Paunović, izvolite. članu 10. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Prilikom određivanja posebnih mera moraju se uvažavati različiti interesi, potrebe i prioriteti žena i muškaraca, a posebnim merama mora se obezbediti: pod jedan, pravo žena, devojčica i muškaraca na informisanost i jednaku dostupnost politikama, programima i uslugama, primena urodnjavanja i rodno odgovornog budžetiranja u postupku planiranja, upravljanja i sprovođenja planova, projekata i politika, promovisanje jednakih mogućnosti u upravljanju ljudskim resursima na tržištu rada, uravnotežena zastupljenost polova u upravnim i nadzornim telima i na položajima, uravnotežena zastupljenost polova u svakoj fazi formulisanja i sprovođenja politika rodne ravnopravnosti, upotrebna rodno senzitivnog jezika kako bi se uticalo na uklanjanje rodnih stereotipa pri ostvarivanju prava i obaveza žena i muškaraca i prikupljanje relevantnih podataka razvrstanih po polu i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama. U ovom slučaju stav 3. postaje stav 4.Sasvim kratko. Smatrala sam da je dobro da se član 10. Predloga zakona dopuni tako što će se precizirati, pre svega, ciljevi koje posebnim merama za postizanje rodne ravnopravnosti treba da ostvaruju svi zakonom utvrđeni subjekti. Ovi ciljevi su istovremeno i svojevrsna prevencija diskriminacije. Zato je važno naglasiti ih u ovom zakonu koji prati Zakon o zabrani diskriminacije. Hvala. Hvala.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na naziv glave III iznad člana 13. i član 13. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Gospođo Paunović, potpredsedniče.Značajna novina ovog zakona u odnosu na sada važeći jeste zakonska obaveza pre svega izrade strateškog dokumenta, a to su nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost i akcioni plan za sprovođenje strategije. Zatim, tu su i planovi lokalnih samouprava. O njima smo razgovarali, čini mi se, na nekom okruglom stolu u pripremi ovog zakona, ministarka, ako se ne varam, ali je u predlogu izostala strategija autonomne pokrajine, pa sam ovu dopunu predložila amandmanom kako bi se ispratila ova obaveza prosto i na tom nivou vlasti za koji mislim da je podjednako važan. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministarka. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Prihvatili smo, naravno, amandman. Još jednom zahvaljujem na trudu. A, ovo je prosto važna dopuna koja se vrlo često ljudima koji su u nekoj fazi učestovali u stvaranju zakona podrazumevala. Kao sad, ako praviš nacionalnu strategiju, onda ćeš praviti i akcioni plan. Ako praviš akcioni plan, onda će to raditi i lokalne samouprave i Vojvodina. Ništa se ne podrazumeva. Zato je vaša intervencija dragocena, jer ako i napravimo strategiju rodne ravnopravnosti, ona je u izradi, mislim da sutra imamo prvi sastanak, Zorana Mihajlović predsedava radnom grupom, dakle, čak i ako napravimo tekst strategije, bez toga da razradite po godinama, po novcu, po onima ko su zaduženi, ceo plan kako ćete do cilja strategije doći, to će ostati lep tekst, verovatno, ali mrtvo slovo na papiru.Zato smatramo da je ovo važno i da je upućujuća odredba i za sve druge zakone, da se uvek dopiše jasno i glasno, koliko god da se podrazumeva, da nam uz nacionalne strategije, bez obzira kog nivoa, pisane na osnovu zakona o planskom sistemu, da su nam važni akcioni planovi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

dugo bavimo politikom da ne bismo znale da se sve ono što se podrazumeva uglavnom ne primenjuje. Jedino što je apsolutna pretpostavka je da bi to tako bilo.Podrazumeva se da se podrazumevano ne bi primenilo. To je bio razlog zbog kog sam intervenisala, zato što sam zaista ovo shvatila kao jedan propust koji je tehničke prirode, pre svega. Čak ne ni zbog toga što se podrazumeva, zato što poznavajući vas znam da u podrazumevano ne verujete često. Hvala. Hvala svima.Na naziv iznad člana 14. i član 14. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.Vlada Božić.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv člana 19. i član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Niko ne želi reč.Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Gospodine Komlenski, izvolite. svi ovi amandmani koji su protekli bez dodatnog objašnjenja odnose se na to da se u glavi iznad određenog člana, u nazivu određenog člana, u samom članu, pored reči, odnosno ispred reči: „rodno“, dodaje reč: „polna“, „polno“ ili ostalo u odgovarajućem gramatičkom obliku, koliko da vas podsetim.Što se tiče člana 25. i još jednog od narednih članova, ako budemo dozvolili da se ovim zakonom utvrdi obaveznost uvođenja rodno osetljivog jezika, pustićemo da se neki drugi pitaju o srpskom jeziku, a ne Odbor za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauke i umetnosti. Treba da se zapitamo i ko smo i šta smo, a onda i kuda sve ovo vodi?Ovo je u direktnoj suprotnosti i sa Ustavom Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije, jer će se ovim praktično stvoriti ogroman prostor i siguran sam da ćemo biti svedoci ponovnog uvođenja verbalnog delikta i cenzure.Niko nema pravo i ne može da zabrani da se iz srpskog jezika bira ona mogućnost izražavanja koja mu najviše odgovara, pa makar to bili, kako to stručnjaci znaju da kažu, oblici gramatički neutralnog muškog roda.Upravo buduća zabrana korišćenja pravilnog srpskog jezika, barem ono što pravilnim srpskim jezikom smatra Odbor za standardizaciju Srpske akademije nauke i umetnosti, će biti nešto što će biti izopšteno. Ili ćemo imati jednu potpunu koliziju, da će nam školski programi srpskog jezika ići u skladu sa ovim, a da će u stvarnosti oni koji izađu iz škola, sada koji idu u školu, nalaze se ili će krenuti u školu nakon uvođenja ovog zakona, doći u situaciju da zaborave sve ono što su morali da nauče. Hvala. ima reč. **Gordana Čomić** Jedino se Odbor za standardizaciju srpskog jezika i pita. Dakle, jedino oni mogu da kažu koji nastavci za imenice koje se gramatikom srpskog jezika menjaju po rodu, broju i padežu, treba da budu u upotrebi, da li – ica, škinja, kinja, svi oni nastavci o kojima odlučuje Odbor za standardizaciju srpskog jezika.Mali je problem što to Odbor nije obavio kao posao, ali obaviće, nije problem.Ne problem.Ne radi se ovde o snoviđenjima nekakvog strašnog nametanja jezika. Ovde se radi o gramatici srpskog jezika.

Nisam političarka koji je podneo predlog zakona koji je Vlada prihvatio i uputio Narodnoj skupštini. To je samo gramatika srpskog jezika. Ali, istovremeno jedan od najfinijih instrumenata kojima možete lako da ocenite i vidite o čemu se u stvari radi, jer se ne radi u stvari o gramatici. I to je pravo tih ljudi.Dakle, onda kada Odbor za standardizaciju srpskog jezika propiše da sam ja ministrica a ne ministarka, ja ću sebe zvati ministricom, jer ja poštujem i Odbor za standardizaciju srpskog jezika i poštujem i svoj jezik, koji volim. Do sada, Odbor se nije odlučio, pa sam ja i ministarka i ministrica. Mogu da budem i arhitektica, mogu da budem i arhitektinja, mogu da budem šta god hoću, pošto nisu jasno propisani nastavci za zanimanja u ženskom rodu.Ako kažete da su imenice u muškom rodu neutralne i da je sve jedno, to je argumentacija koju ja najviše volim. Pošto ako je sve jedno, onda u Ustavu Republike Srbije može da piše da je Republika Srbija država svih njenih građanki. Jel sve jedno? Jeste? Pa, što ne piše? Zato što nije sve jedno. promena. Ja svoj jezik poštujem, svoj jezik volim, svoj jezik znam i svoj jezik koristim da ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu – nećemo da vidimo žene u svim sektorima zanimanja, pa ćemo im bar odreći pravo da sebe zovu u zanimanju u svom rodu. Dakle, ja se i tim ljudima istim onim jezikom obraćam.Nikakva opasnost ne postoji od toga da žena koja se bavi nekim zanimanjem sebe i definiše tim zanimanjem. Dugo traje ta rasprava i seže do, recimo, dokumenata iz Srpske pravoslavne crkve, iz 19. veka, iz Vršca, gde piše – upraviteljka. I to je isto duh jezika.Jezik je živa tvorevina i ako Odbor za standardizaciju srpskog jezika odluči da ne može da bude promena imenica po rodu, broju i padežu, ja ih menjati neću. Dok je gramatike da se imenice menjaju po broju, rodu i padežu, ja sam ministarka ili ministrica, političarka, fizičarka, ja sam ono što znam da jesam. Žena sam i imam prava da o sebi govorim u ženskom rodu. Tako kako ja, tako i bilo koja žena, tako i bilo koji drugi muškarac.Biće verovatno rasprave o jeziku. Zahvalna sam što ste podneli ovaj amandman, jer da niste ne bih imala prilike da jasno kažem o čemu se u stvari radi, da se radi o gramatici, da se ne radi o politici i da je neprestano da stručni ljudi koriste politiku umesto gramatike, umesto da bude obrnuto. Volela bih da svi mnogo više znamo gramatiku i da mnogo više čitamo, onda bi se lako dogovorili da li sam ja ministarka ili ministrica.

fakulteta, tako da sam u ovom trenutku neko ko vrši transmisiju njihovog mišljenja i sebi ne dajem za pravo da o ovome dajem konačni sud. Iskreno rečeno, to što sam naučio smatram da je prilično ispravno i podobno, dovoljno ravnopravno

**Gordana Čomić** Pošto prenosite poruke, pa oni koji ne žele sami da mi se obrate, bez obzira koliko iz zvala na dijalog, onda možete da im prenesete i sledeću poruku da sam im kazala da je narodna poslanica Đorđe Komlenski mi prenela poruku da sam ja čuo poruku i da smo opet zajedno spremni za dijalog.Taj jezik razumeju ljudi koji po vama meni šalju poruku o rodno senzitivnom jeziku. Hvala vam. Pa, ja sad sa svojim svim neznanjem, čini mi se, da je „ministrica“ reč koja je bliža jednom susednom narodu s kojim se graničimo preko Dunava uglavnom, ali ne bih da budem baš neko ko je ekspert za lingvistiku, jer to nisam, ali isto tako od tih koje ste vi zvali, njima će narodna poslanica Đorđe Komlenski preneti da ste vi ovde tvrdili da ste ih zvali i ako one tvrde da ih vi niste uopšte zvali. Vidite kako je jezik živa tvorevina.Dakle, mnogi od članova odbora, pa i druge uvek zvala i uvek će im biti otvorena vrata i srećom da nas dvoje razumemo šta je dijalog i da ovom malom igrom i sa gramatike srpskog jezika po rodu, broju i padežu učinimo u stvari mnogo jasnijim sve ono što vi imate kao poruku i stav, na šta vi imate pravo, a i ono što mi kao Ministarstvo imamo poruku i pravo.Ali, evo i zvaničnog poziva, mi ćemo kada obavimo već započeti rad na društvenim dijalozima, čekaju nas nekoliko velikih. Prvi društveni dijalog je o stanju mentalnog zdravlja, kao posledica Kovida – 19 nacije i merama koje treba preduzeti. Drugo su dva ili tri socioekonomska dijaloga kojim govorimo o posledicama Kovida – 19 na zaposlene, pre svega, na žene. Imamo još dva što se tiče održivog razvoja, ali najranije početkom jula radićemo na organizaciji dijaloga o upotrebi gramatike srpskog jezika za žene i muškarce i bićete pozvani i više nego dobrodošli da imate i uvodno predavanje da zajedno sa nama radimo dijalog o kojem ćemo mnogo nas više razgovarati ovako kao vi i ja danas, jer mislim da je to dobro i za gramatiku srpskog jezika i za žene i za muškarce koji žive u Srbiji. Hvala svima.Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.Odbor za ustavna Zahvaljujem.U članu 27. stav 1. posle reči „uključujući napredovanje u karijeri“, dodaju se reči „kao i u svim drugim aktivnostima ovih organizacija“.Još jedna precizna definicija koja bi u suštini trebala da obezbedi ravnopravnost u svim aktivnostima organizacija organizacija za zapošljavanje koje nisu decidno nabrojane kako bi se izbegla situacija da ono što nije navedeno u zakonu ne važi, kao i malopre smo o tome razgovarali ili ne može da se primeni kao faktor rodne jednakosti u ovoj oblasti koja je apsolutno važna za život, jer je u stvari u pitanju imati pravo na zaposlenje bez obzira na razlike po osnovu bioloških ili nekih drugih karakteristika.Tako da još jednom zahvaljujem se što je Vlada prihvatila amandman za koji mislim da je zaista važan, jer precizira određene stvari.

„Korišćenje rodno osetljivog jezika, jezika koji je u skladu sa gramatičkim rodom u udžbenicima i nastavnom materijalu, kao i u svedočanstvima, diplomama, klasifikacijama, zvanjima, zanimanjima i licencama, kao i u drugim oblicima obrazovno-vaspitnog

je derogirano sa ovakvim odredbama zakona i živi bili pa videli da li ćemo u bliskoj budućnosti biti nažalost u pravu ja ili ćete na sreću u pravu biti vi.

tako da ja ću vas razusloviti straha od tog što piše u zakonu, pošto je to već na snazi još od 2009. godine. Znate kako izgleda u zakonima i u tekstovima? U zakonima u jednom članu ili stavu nekom, češće članu, da se te imenice, imenice smatraju da su i muški i ženski rod. Tako izgleda rodno osetljiv jezik.Nema

za to da oni ikada prestanu da budu kritička javnost Srbije, to im je ja mislim glavna uloga od skupljenog znanja i iskustva i naravno od političkih stavova. To što je neko akademik, ne znači da nema vrlo čvrst politički stav koji zagovara, koji može da ima veze sa politikom Vlade Srbije, može da ima veze sa stavovima pojedinih političkih stranaka, a ne mora. I vi i ja znamo akademike koji vrlo jasno i dobro je da to rade istupaju i kažu svoju kritičku misao.U tom smislu, i oni će biti pozvani na društveni dijalog na kome se nadam da ćete imati prilike da prvo vodite i onda ponovite svu ovu argumentaciju

zavisi da li je po tradiciji ili moderno rečeno, ali ja iskreno rečeno sam jako skloniji da više verujem Odboru za standardizaciju i SANU da će se na stručan način, bez obzira na mogućnost postojanja političkog stava baviti ovim pitanjem nego nama koji se bavimo politikom da ćemo na stručan način se baviti ovim detaljima.

reči i o rodnoj ravnopravnosti kao temi u ulozi žena i posebno u ulozi žena u nauci, tako da ja ne vidim razloga da se ideji poštovanja gramatike srpskog jezika suprotstavlja SANU, pošto se ona ne suprotstavlja.Čim Odbor izradi katalogizaciju nastavaka za ženski rod, odmah stavljamo u zakone sve, ali nije uradio još, to je malo nedostajuće i treba da uradi temeljno. Evo, odmah da vam kažem da mi izrazito podržavamo i promovišemo sve ono što radi i SANU koja se cele jeseni bavi ljudskim pravima i dečijim, pravima dece, pravima žena.Sledeće nedelje u ministarstvu će biti predstavljene bilingvalne naučnice, žene iz Srbije, uglavnom iz prirodnih nauka, STEM koje uče, rade i žive na najmanje dva jezika

naziv iznad člana 35. i član 35. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 37. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Sandra Božić.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na naziv Odeljka IV iznad člana 38. i član 38. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv Odeljka V iznad člana 39. i član 39. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Kao što sam rekao članovi o kojima nisam govorio u sebi sadrže predloge dopuna, dodavanja reči - polno ispred reči - rodno i tamo gde je eventualno bilo potrebe da se pored naziva žena doda i muškaraca.Kada je u pitanju polna i rodna ravnopravnost u oblasti odbrane i bezbednosti ja mogu samo da kažem da ovi zakoni neće dovesti do sprečavanja diskriminacije neće dovesti do umanjenja nasilja. Ja lično mislim da ovi zakoni mogu proizvesti samo još veću diskriminaciju, nažalost i veće nasilje.U jednom delu zakon je toliko prenormiran da to smeta i u koliziji je sa mnogim drugim zakonima, a u drugom delu je toliko opšt da jednostavno otvara previše prostora za različita tumačenja u budućoj praksi.Ovo o čemu ja govorim nije plašenje bilo koga, nemam nikakav razlog, jer jednostavno samo želim da ukažem na činjenicu da se neko dobro, dobro potrudio oko ovog zakona, ali ne u smislu da predvidi sve na način kako to treba već, sada moram da prokomentarišem, da iza jednog dela opštih i preširokih odredbi stvori mogućnost za događaje, dešavanje i primenu suprotnu od onih koje svi zajedno razgovarajući o ovom zakonu želimo da vidimo. Ali, o mogućim detaljima uz neke druge članove. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu Danijela Veljović. želela bih ovde da podelim sa vama neka moja razmišljanja. Smatram da je možda bilo bolje da su ostali termini „mizagene, mizandrijske sadržaje“ koji se menjaju terminom „seksistički sadržaj“ i mizantrija sada ću i objasniti zašto. I mizandrija i mizoginija su reči koje vode poreklo iz Stare Grčke prihvaćene su kao stručni termini u nauci. Mizandrija je patološka mržnja prema muškarcima kao polu, mizoginija u bukvalnom prevodu - ženo mržnje ili netrpeljivost, mržnja predrasude prema ženama, odnosno ženskom polu.Što se tiče samog pojam seksizam postoji izvestan problem u definisanju ovog pojma. Uglavnom se on svodi na pojmove predrasude, stereotipizacije na osnovu pola i diskriminacije, a sama suština Zakona o rodnoj ravnopravnosti je da upravo stane na put duboko ukorenjenim predrasudama u društvu, institucijama time stvori jedan potpuno drugačiji ambijent i kulturu poštovanja različitosti zbog toga što stručni termini mizandrija i mizoginija konkretno lokalizuju probleme, smatram možda da je bilo bolje da se ostane na ovim terminima. Hvala.

u terminologiji koju koristi preporučio da se zameni i to je verovatno bio motiv da se tako i dogodi i mi smo prihvatili amandman narodne poslanice Snežane Paunović, ali ste vi pokrenuli takođe jednu temu o kojoj nedostaje dijaloga u društvu, odakle nam ta dva izraza, koliko se ljudi, žena i muškaraca pati na dnevnom, mesečnom, šta ja znam, zato što postoji ćutanje i o mizogimiji i mizandriji, a ne bi trebalo da se ćuti o tome zato što se mržnja bira, dobrota se uči možda bi mogli da iskoristimo i vaše znanje i svih o tome šta je mizandrija i mizoginija i da se učimo malo dobroti. Ne može od toga nikome škoditi i znaćemo da je izraz koji je u zakonu sada da podrazumeva upravo objašnjenje koje ste podelili sa nama.

niko nije podneo takav amandman, ali znam da bi mi ministarka odgovorila, radi se o privrednim subjektima i rodnoj ravnopravnosti u realnom sektoru, kod privrede, kod privatnika, u nadzornim i upravnim odborima da je potrebno da postoji uravnoteženo rodno prisustvo itd.Mi smo država u tranziciji i znam da imaju privatnici rok od tri godine da se prilagode tome, ali ja tvrdim da je to kratak rok i u veoma kratkom tom roku posle toga da ćemo imati neprimenjivost ovog dela tog člana zakona, da će biti teško primenjiv ili neprimenjiv jer mi nismo ni Luksemburg, ni Švedska. Mi smo, ponavljam, država u tranziciji i mi tek otvaramo, nadam se uskoro, i zatvaramo poglavlja, klastere i sve ostalo.Juče predsednik Vučić dogovara nove investitore iz Češke

i sada mi njima da kažemo – ne, ovde mora da bude muškarac iako si ti žena investitor ili mora u upravnom i nadzornom odboru da bude toliko i toliko žena. Oni će reći – ljudi, pa to je naš kapital. Mi upravljamo našim kapitalom, našim investicijama. Naš ambijent mora da bude drugačiji nego ambijent u Švedskoj. Mi moramo da privlačimo, a oni su čak i izvoznici investicija.Mislim da ćemo biti primorani za tri godine da to menjamo i zato hoću čisto da upozorim sve i da kažem da neke stvari možda i ne možemo uz svu dobru volju u ovom trenutku kao društvo da sprovedemo. Pre par sati sam govorio o društvenoj smrti i ostalom. Sada ispada da govorim nešto drugačije. Nije, ovo je potpuno drugačija situacija. Isto dobro za Srbiju. Ovo što govorim po mom mišljenju, možda grešim, je dobro za Srbiju.Zamisliste vi sada da mi NIS-u gde je ruski investitor kažemo – ne, ne može takav da bude vaš upravljački odnos, a borbu vodimo, a pazite tu smo čak i suvlasnici kao država, država, sa njima da ne izbace ljude sa posla ovih dana, vidite naslovne strane novina. Zamislite da kineskom „Hibisu“ kažemo – tako mora da izgleda upravni odbor, koliko ja znam, čak ga i nema nego je u Kini

ne, ne, morate da nas pitate kako da napravite upravni odbor.To malo teško ide na taj način. Da bismo privukli investicije mislim da nije problem sad i neće biti problem naredne tri godine, ali za tri godine čisto sumnjam da ćemo biti u situaciji da ovo možemo da sprovedemo. Možda da se razmisli u ministarstvu da se konsultuju sa Privrednom komorom Srbije i da vidimo eventualno neke izmene i dopune u narednih godinu, dve

Nema veze od čega je moć, da li od politike, da li od ekonomije, da li od čega god, ali moć prvo kaže – to je moje, prvi sam ga video, to ništa ne važi i to je ljudski potpuno.Naša namera da ovom odredbom, koja je upućujuća, kažemo uravnoteženo upravljanje, ako ne možeš, podnesi, donesi, predloži posebne mere kojima ćeš nekad u budućnosti omogućiti da i žene imaju pristup upravljanju i u privatnim kompanijama.Svaki put je isto. Znači, kada žene traže pravo glasa, ne može, jer one ne umeju. Kada traže pravo da se školuju, ne može, to će kod ženskinja na zlo izaći, citiram. Kada traže pravo da nasleđuju, šta će njoj, ima brata. Kada traže pravo da se zapošljavaju, ne može, ona treba da rađa, imaće problem da ima i decu i posao. Naravno da će imati problem, zato što ne razgovaramo o posebnim merama koje i ženama i muškarcima olakšavaju ono što je ideja, jer žena u privatnim kompanijama ima, dakle, mi ih znamo, kada konsultujete žene iz velikih privatnih kompanija, one su sa obe ruke za ovakvu odredbu. Zato što ne mogu da dođu do upravljačkih mesta, jer postoje svi sindromi koji i inače postoje razvijeni tamo gde je novac i moć. I mi kažemo, niko tebi ne naređuje da uravnotežiš za mesec dana, ali hajde da vidiš te žene oko tebe u velikoj firmi odlične su ali ne ulaze u tvoj mali muški klub, one su tamo negde, nisu one za to, nemaju kapital.Nije moguće, pošto i žene sa kapitalom su isto imale intervencije na ovo i mi smo kazali – dobro, hajde da otškrinemo vrata i prozore za upravljanje nad resursima u društvu, jer je privatni kapital takođe društveni resurs, nije društvena imovina, daleko bilo, ne dao Bog, nego je prosto resurs za razvoj društva. Mi kažemo – uravnotežite upravljanje. Ako ne može, smislite neke posebne mere kojima ćete ići ka tome da upravljanje bude više uravnoteženo. Ako ne možete uopšte, nateraće vas život, zato što iskustvo sa ovakvom odredbom pokazuje da su kompanije privatne, koje uvaže žensko znanje, žensku ambiciju, žensku ulogu, u privatnim kompanijama ostvaruju veći profit u jako kratkom roku. Znači, može da bira: ili će da uravnoteži odmah ili će da uradi neke posebne mere kojima ide ka uravnoteženju ili će ga konkurent preteći, jer će konkurent reći – pa, koja budala ne bi iskoristila sposobne žene, požrtvovane, obrazovane,

Najbliže smo tome da dođemo do dijaloga, da iskoristimo za sebe, za državu, dakle, za društvo sve resurse koji su nam na raspolaganju. Žene u privatnim kompanijama, obrazovane žene su takav resurs. Dok ne napišete ovakvu odredbu sa upućivanjem na posebne mere ako ne može, neće ih, prosto, niko videti, to je priroda stvari, to je stanje stvari u društvu. Paunović. **Snežana Paunović** Zahvaljujem.Najpre hvala koleginici Danijeli, potpuno ste u pravu. Ovde sad nekako vidim i kao svoju grešku činjenicu da možda nismo, eto, tog izostalog dijaloga. Da smo razgovarali o ovom amandmanu možda bismo našli srećnije rešenje koje jedno drugo ne isključuje. Dobro je prepoznati ovo da prepoznamo koja je mogućnost da u perspektivi zaista razgovaramo više, iako sam juče sa kolegom Bačevcem razgovarala i shvatila, pre svega, iz ugla jednog lekara zašto interveniše, ali je, nažalost, bilo kasno za promenu sadržaja amandmana.Kada je u pitanju kolega Šormaz, jeste u pravu. Razumem bojazan o kojoj je govorio, s tim što, jeste to ministarka lepo objasnili, ne obavezuje, ona upućuje i dobro je ne shvatiti ili da nas bar javnost pogrešno ne shvati, a kamoli potencijalni investitori da ovde postoji neka obavezujuća klauzula, jer i sami ste rekli u obrazloženju imamo kinesku firmu čiji je upravi odbor u Kini, pa nikako ne podleže ovome što ovde piše, čak i ako bi bilo obavezujuće, a kamoli ako je upućujuće.Važno je nešto reći da se prepozna kao mogućnost, a nesporno verujem da neće biti ovo makar jedan od motiva za odustajanje bilo kome ko se ozbiljno bude bavio. Možda se zamisli da li u toj Srbiji ima nekih pametnih žena pa ih teško nađe, ali da će baš odustati od svoje investicije, gotovo da sam sigurna da neće. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala.Po amandmanu Danijela Vujičić. Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, uvažena ministarko gospođo Čomić sa saradnicima, građani i građanke Republike Srbije, kolege poslanici, tema rodne ravnopravnosti, zapravo, više nije tabu tema, što se pre svega vidi na primeru sastava naše Vlade u kojoj je više od 50% čine žene, kao i nosioci javnih funkcija u Republici Srbiji na lokalnom i centralnom nivou vlasti, kao i sve zapaženije i zastupljenije učešće žena u svim sferama društvenog života na kome dajemo, zapravo, dobar primer, uzor, u regionu i mnogim zemljama širom Evrope i time politička elita na vlasti u Srbiji daje primer borbe za rodnu ravnopravnost.Potrebno

da smo doneli nove zakone u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama, da smo obučili institucije koje su danas senzitivnije za ovu temu, kao i da aktivno radimo na ekonomskom osnaživanju žena.Ženska parlamentarna mreža u Skupštini Srbije čiji rad pohvaljujem i ponosno ističe da je pokazala kako se vodi međupartijski dijalog i sarađuje na istom cilju, bez obzira na to sa kog političkog spektra učesnici dolaze.Novi predlog zakona o rodnog ravnopravnosti na kome se radi zapravo od 2016. godine, kao i zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, kao i Predlog strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine koja je izrađena u skladu sa svim međunarodnim standardima i preporukama u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, omogućavaju da se zahtevi i iskustva žena i muškaraca ugrade u procese stvaranja, delovanja, praćenja i procene politike i programa u svim oblastima politike, ekonomije, informisanja i uopšte u svim društvenim sferama, tako da od toga jednako profitiraju i žene i muškarci.Srbija

Čak 20 lokalnih samouprava u Republici Srbiji vode žene, a u 13 opština to čine prvi put, ali ćemo se i dalje boriti za to da sačuvamo lidersku poziciju u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti po broju žena koje učestvuju u političkom životu.Na koji način jedno društvo vidi ulogu žene i muškarca i šta od svakog od njih očekuje društvena očekivanja vezana za rodne uloge zavisi od niza faktora, kulturnih, političkih, ekonomskih, društvenih i religioznih. Na njih podjednako utiču i običaji, pravo, klasna i etnička pripadnost, kao i predrasude raširene u datom društvu.Vratila bih se na zakon i temu zabrane diskriminacije koja zapravo jeste temelj demokratskog društva. Koliko je ovo ljudsko pravo i savremena demokratska tekovina važna, pokazuju brojni međunarodni dokumenti koji garantuju zabranu diskriminacije. Donošenje Zakona o zabrani diskriminacije je svakako jedan od značajnijih koraka u tom pravcu. Najpre, zato što obaveza zabrane svih oblika i vidova diskriminacije proizilazi iz brojnih međunarodnih dokumenata

zakona o zabrani diskriminacije, neophodan je i naredni i ništa manje značajan korak, a to je njegova realna primena, odnosno implementacija.U postojećem zakonu, osim načela jednakosti takođe postoje i oblici diskriminacije i ja bih u ovom slučaju izdvojila i skrenula pažnju na jedan od oblika diskriminacije, a to je oblast javnog informisanja pored niza drugih kojih se izdvajaju.Temeljna pretpostavka slobode izražavanja u demokratskom društvu jeste sloboda medija koja obezbeđuje da u medijskom prostoru javnosti budu zastupljene razne društvene, kulturne i političke vrednosti, mišljenja, informacije, interesi. Imajući u vidu ključnu ulogu koju sloboda izražavanja ima u demokratskom društvu ona na žalost pored prava na iznošenje informacija, ideja koje se povoljno primaju smatraju ne uvredljivim i ne izazivaju reakciju, obuhvata i one koje vređaju, šokiraju i uznemiruju.Svedoci smo višegodišnjeg organizovanog medijskog linča na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, koji prevazilazi nekulturu govora, lično i profesionalno degradiranje i ulazi u ozbiljne i preteće okvire govora mržnje, do ugrožavanja lične bezbednosti, bezbednosti njegove porodice. I prethodnih dana, nezapamćen i kroz direktno, medijski linč na Danila Vučića.Ovde nije reč samo o obezvređivanju svih standarda pristojnosti u javnoj komunikaciji, već i o mnogo ozbiljnije i opasnijem planu, stvaranju nepoverenja u institucije države, čime se otvorio prostor za vaninstitucionalno i prevratničko delovanje onih koji smatraju da su iznad države i svakog zakona.U savremenom svetu više nego ikada ranije mediji su u stanju da oblikuju i preoblikuju društvenu i političku stvarnost. Mas mediji imaju veliki uticaj na formiranje javnog mnjenja i političku propagandu. Jedna od definicija masovnih medija je da operišu u skladu sa određenim zakonima, pravilima i shvatanjima profesionalni kodeksi i praksa, publika, društveno očekivanje, navike, te samim tim funkcionišu unutar određenih stega, pravila, prava i politike koje upošljavaju karakterističnu mešavinu kvalifikovanog osoblja koji se drže određenih procedura, što znači da svako nepoštovanje i zloupotrebu etičkog kodeksa mas medija treba institucionalno sankcionisati.Postavlja se pitanje šta onda da očekuje običan građanin ako nema institucionalne reakcije i sankcije? Da bi se to sprečilo postoji mogućnost da sloboda izražavanja pod određenim uslovima bude ograničena. Suština zabrane govora mržnje nije u tome da se uskrati sloboda izražavanja, već da se spreči zloupotreba te slobode. Primer toga kako to rade dokazani lažovi kojima direktno poručujem da lažu, što je i dokazano u slučaju kolege Bakareca, gde je Komisija žalbe Saveta za štampu donela odluku o kršenju kodeksa novinara Srbije kroz istinitost izveštavanja kao i smernica u okviru istog, gde je njegova izjava pogrešno protumačena i loše prenesena i netačno prenesena bolje rečeno.Jedno od takvih ograničenja postavljaju pravila o zabrani govora mržnje kojim se u literaturi kvalifikuju izjave koje zastrašuju, vređaju ili uznemiravaju pojedince i grupe. Evidentno je naročito imajući u vidu iskustva u uporednim pravnim sistemima gde je za uspešno suzbijanje govora mržnje u medijima od veoma velikog značaja rad samo regulatornih i regulatornih tela u oblasti javnog informisanja, kao i rad nezavisnih tela koja deluju u domenu zaštite ljudskih prava.Ovde se postavlja pitanje reakcije Đilasovih udruženja novinara i drugih institucija u ovoj zemlji, koje će ovako ponašanje sankcionisati ili će odlučivati kao i do sada selektivno. Ako se u ovom slučaju spomene dete i porodica nekog iz opozicije, mi smo u tom slučaju tirani i diktatori, a kada se spomenu deca, naročito maloletni Vukan, pa onda Milica i Danilo, onda za njih nema ni prava ni pravde. U stvari to je jedan od dokaza najdirektnije, najbrutalnije i najprimitivnije najprimitivnije štete i klasičan primer diskriminacije i kršenja postojećeg člana 22. Zakona o diskriminaciji.Ja diskriminaciji.Ja moram to da pročitam, u stavu 2. kaže – zabranjeno je diskriminisati dete, odnosno maloletnika prema zdravstvenom stanju, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, pripadnosti, bračnom, odnosno vanbračnom rođenju, javno pozivanje na davanje prednosti deci jednog pola u odnosu na drugog pola, kao i pravljenje razlike prema zdravstvenom stanju, imovnom stanju, profesiji i drugim obeležijima društvenog položaja, aktivnostima, izraženom mišljenju ili uverenju detetovih roditelja, odnosno staratelja i članova porodice. Porodica predsednika je upravo izložena stalnom stalnom kršenju upravo i ovog člana, odnosno njegova deca, a naročito maloletni Vukan.Naravno, završavam, mi smo svedoci da, sa prostora, ja moram da naglasim, gde je zapravo

slobode govora, po pitanju jezika, kao ličnih dokumenata.Želim samo ovom prilikom da izrazim zadovoljstvo da živim zaista u zemlji jednakih prava i sloboda, koja zapravo, na šta sam i ponosna, za sve građane i građanke bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, gde su ta prava upravo pretočena u zakonske okvire koji su pred nama i koje ću zapravo u danu za glasanje i podržati. Hvala vam.

naziv odeljka 13. iznad člana 47. i naziv člana 47. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv odeljka 14. iznad člana 48. i član 48. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv Zahvaljujem, predsedavajući.Hajte da nekako i prihvatim, valjda kao pravnik ne mogu da prihvatim nikako da ono što nije jasno definisano zakonom, a to je da ono što ste rekli da će Srpska akademija nauka i umetnosti se na kraju izjasniti o tome šta je rodno osetljivi jezik, jer da je to namera to bi verovatno trebalo i da piše.Imam piše.Imam još jedno pitanje, kategorija roda je prilično nedefinisana. Ja sam pokušavao da se raspitam i nekako sam došao do nekog broja od sedamdesetak mogućih rodova iz raznih izvora i tumačenja. Prekjuče smo čuli gospodina Zukorlića gde je pomenuo 100 i više mogućih rodova, a ja nisam primetio da ovaj zakon uopšte stvara prostor i opredeljuje ko će se o tome izjašnjavati. Ajde, ovde imamo Srpsku akademiju nauka i umetnosti pa da računamo da će do toga doći. I, na koji način će moguće zloupotrebe, jer polno određenje je biološko, a rodno određenje je nešto drugo, to je naše opredeljenje šta mi mislimo da jesmo ili poželimo da budemo.Šta će se desiti ako se recimo desi da transrodni muškarci u zatvoru zatraže da budu smešteni u ženski paviljon? Šta će se dešavati ukoliko transrodni muškarci, koji ne mogu da uspeju u karateu, znači tzv. transrodni muškarci, zatraže da se bore u karateu, džudou, plivanju, tenisu, kik-boksu sa ženama? To se već dešava u Americi. Kako ćemo to da sprečimo? Kome ćemo da objasnimo da ovako nešto što se već dešava tamo negde,

Zato što je predmet vaše argumentacije predmet drugog zakona čije se polazne osnove pripremaju u ministarstvu i o tome će biti društvenih dijaloga treba li ili ne. Dakle, da li ćemo raditi po Zakonu o planskom sistemu pred Nacrt zakona o rodnom identitetu ili nećemo. To sve o čemu pričate nije predmet ovog zakona, nego je predmet ako eventualno bude tog budućeg zakona, onda ćete i vi biti pozvani da o tome kažete koju reč.Šta reč.Šta će biti ako se u sportu to desi? Isto što je bilo kada su žene tražile da učestvuju u Olimpijskim igrama. Ništa se nije desilo, učestvovale su žene. Olimpijski komitet ima vrlo jasne odredbe ako vas to buni, a i to, i sve drugo, ako ministarstvo dođe do polaznih osnova uz vaše učešće, onda će sve to što vas brine biti predmet potpuno drugog zakona. Đorđe Komlenski. on je onda morao da bude zakon koji je trebalo da bude spreman i bude u paketu zajedno sa ovim zakonima, jer ovo jesu realne opasnosti koje mogu da se dese.

još pre skoro pet godina i sama je od sebe kasnila sa izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Ta dva zakona su u okviru prvog klastera osnovna prava

sa razložnim ljudima, kao što ste vi, koji vide da problem postoji. Ne tera vas Evropa da donosite zakone o rodnom identitetu, kao što vas ne tera Evropska unija da donosite zakone o istopolnim zajednicama. To je na ovom društvu da odluči hoće li više pravde u društvu i hoće li manje nesreće za sve svoje pripadnike ili neće. Zato - ako. O zakonima sa &quot;aki&quot; liste nema - ako, to ste preuzeli kao obavezu. Ima samo da delujete neozbiljno ako probijate rokove sami od sebe.Srećom, Srbija je ubrzala evropske integracije i potpuno je razumljivo što smo u jednom trenutku išli sporije nego što smo sami sebe procenili kao da ne znamo dobro da planiramo i Srbija će u propisanim rokovima ove godine postići sve ono što je sama za sebe propisala i ova dva zakona su uključena uključena u to, kao i drugi zakoni za koje ste vi ključni da ih donosite. Zakon o kome govorim - ako, i nakon dijaloga nema veze sa listom Na naziv odeljka 11. iznad člana 45. i član 45. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv odeljka 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv odeljka 13. iznad člana 47. i naziv člana 47. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv odeljka 14. iznad člana 48. i član 48. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na

51, je li tako?Naslov se menja: "Zabrana nasilja na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda i nasilja prema ženama".

prosto pokušavamo da obavežemo sve da prijave nasilje nad ženama.Hvala vam što ste to razumeli, to je jedno od najdrastičnijih i najprisutnijih pre svega nasilja i čini mi se da preciziranjem ove obaveze se daje na težini ovog problema, tim pre što negde situacija u vreme kovida, posebno u vreme vanrednog stanja, nekako mi se čini da je pogoršana, iako sam juče prateći neku emisiju shvatila da nije bilo povećanog nasilja u ono vreme kada je bilo vanredno stanje, ali da 2021. godina, nažalost, pokazuje porast nasilja u odnosu prema ženama.To se sada opet naslanja na ono moje pitanje koje je upućeno vašem ministarstvu i onu inicijativu i apel da možemo da popričamo o tome koliko je korona virus sam po sebi uticao pre svega na mentalno stanje nacije i na naše zdravlje i koliko nam je ta činjenica da smo se susreli sa nečim što nas je nateralo da neke elementarne navike promenimo promenilo i situaciju u društvu.Važno je reći da to moramo da prepoznamo u ovoj fazi, da ne bismo u nekoj kasnijoj susreli se sa nekim ciframa koje će nas plašiti ili koje prosto ne smemo sebi da dopustimo kao država. Tako da mislim da je važno da i ovaj zakon prosto ima taj član, iako sam razumela da ćemo imati i društveni dijalog na ovu temu i važno je da čujemo i stručne ljude, ali i široku javnost o tome kako ko od nas percipira ono što se oko nas dešava ili će se tek dešavati, jer ja zaista mislim da ćemo efekte tek videti.Imam i neki podatak da je u Hrvatskoj došlo čak do porasta mladih ljudi koji imaju sada određene blaže ili teže psihičke poremećaje, pa da se to meri u odnosu na 2019. godinu, ako su imali na određeni procenat jednog, sada imaju deset obolelih, bojim se da su to negde sve efekti jednog straha koji je bio opravdan, koji je bio ljudski, koji je bio prosto strah svih nas, nismo razumeli šta nam se dešava, a još manje smo da verujemo da ćemo uspeti da se sa tim izborimo.Ovaj amandman jeste išao samo u tom smeru da u svakom momentu u kom možemo i u svakoj rečenici u kojoj možemo moramo staviti nasilje prema ženama i apostrofirati ga pre svega da bismo ga i lakše prepoznali, a i pomogli tim kategorijama žena koje zaista trpe bez presedana. biti održan verovatno u junu, o socioekonomskom položaju žena, dakle, o posledicama kovid na žene prevashodno, zato što su većina u u celoj ekonomiji staranja, u zdravstvu, u školstvu, u servisima, u radnjama, na pijaci, gde god hoćete, ekonomiji staranja, dakle, o još jednoj porodici o kojoj se stara, i prosto inicijativa vas narodnih poslanika, Snežane Paunović je bila - dajte da popričamo o tome kako da otklonimo posledice koje je kovid izazvao na socioekonomski položaj takvih žena.Ova epidemija je jedna velika nevolja, ali recimo i poplave 2014. godine su bile jedna velika nevolja. Pa smo doneli zakon jednokratni o otklanjanju posledica od poplava, jer smo videli gde su ljudi ugroženi, kako možemo da pomognemo tim ljudima. Sada želimo društveni dijalog, gde ne znam da li ćemo doneti zakon, zakon, to zavisi od vas, u stvari, ili šta ćemo, ali da otklonimo bar neke posledice na sve te žene koje su radile po 18 sati i spavale šest sati ili na one koje su više otpuštene itd.Drugi deo kako smo zatvoreni bez rituala, u neizvesnosti, srećom, u Srbiji koja ima imunizaciju, koja je dobro organizovala podelu vakcina, ali svejedno u našem okruženju to nije tako.Dakle, tim eksperata kliničkih psihologa i psihijatara radi na skupljanju istraživanja iz regiona i onome što je dostupno i tokom juna meseca će imati neke početne teze da bi imali društveni dijalog o tome koliko smo iscrpljeni, mentalno iscrpljeni, epidemijom i koliko neizvesnosti osećamo kao članovi ovog društva, pa da vidimo da li ima među nama snage da donesemo još neke mere za otklanjanje tih posledica, da pomognemo jedni drugima, centrima za mentalno zdravlje, da razgovaramo o nasilju, da podržimo jedni druge, da proširimo, ne znam, nešto što bi trebalo da očoveči ovu samoću koju smo imali tokom pandemije, ponavljam, srećom u Srbiji, koja je u mnogo bolja u borbi vakcinacijom nego mnoge druge države.Tako da, pratimo ono što narodni poslanici traže od nas i izvršavamo. Nadam se da ćete proceniti da to radimo uspešno. Hvala vam na tom dodatnom pojašnjenju i nije da nekome ne prija da pokupi lovorike, ali moram da kažem ovde naglas pre svega da sam na konkretno dve teme bila prosto samo megafon. U pitanju je poslaničko pitanje koje može da postavi jedan čovek, a ja sam pitala ono o čemu smo i unutar poslaničke grupe SPS razgovarali, a i sa kolegama iz ostalih poslaničkih grupa jer, dao bog, nije nam strano da sednemo i razgovaramo o svim pojavama.Država je pokazala jedan odgovoran odnos prema svojim građanima. Da se ne vraćam, ili da se vratim, nije loše ni to reći, donoseći pre svega ekonomske mere koje su podstakle i običnog građanina, ali i sve one ostale kategorije ljudi koji su bili ugroženi činjenicom da prosto nisu mogli da se bave svojim poslom u ovo vreme koje je bilo neizvesno.Ono što je važno reći jeste da unutar pre svega poslaničke grupe SPS u kojoj sada ima dosta mladih ljudi i dosta ljudi u zrelim u godinama sa dosta političkog iskustva, profesora, lekara, pravnika, čega god, kada sednemo i u nekim opuštenim razgovorima, ako se mogu zvati opuštenim razgovorima, ili bar u pauzi ovog zasedanja, tumačimo i zakone i ono što donosimo onda prepoznamo kako se to reflektuje u nekim svim sektorima društva. Dragoceno je onda kada čujete profesora Žarka koliko i kako to može da utiče na decu koja su, na primer, u dobi kada moraju da se socijalizuju, a bila su prinuđena da se totalno asocijalno ponašaju i osuđena isključivo na društvene mreže.Tako da, to što sam ja uputila vama kao pitanje jeste samo sublimacija svega onoga o čemu smo svi zajedno razgovarali, o čemu svi zajedno isto mislimo. Biće mi posebno zadovljstvo da svim zajedno i sa nekim svojim saznanjima i iskustvima dođemo do rešenja, zašto da ne i u vidu nekog leks specijalisa kada je u pitanju status žena.U pravu ste, govori se tu o ženama koje su bile najizloženije i koje su brojnije, nažalost, u ovim delatnostima koje su nekako bile najvažnije u ovo vreme korone.Sve ovo ne kao utuk na bilo koju vašu reč, nego prosto kao dodatna definicija da koliko god mi prijalo da sam najpametnija ne mogu da pokupim sve zasluge zato što nisu samo moje, produkt su razgovora sa svim mojim kolegama. Hvala.Na član 53. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv Glave 7. iznad član 59. i član 59. amandman, sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na

naziv iznad člana 62. i član 62. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv iznad člana 63. i član 63. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na naziv iznad člana 64. i član 64. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na

član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnog polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Zahvaljujem, potpredsedniče.Postajem dosadna, ali neću još dugo.U članu 65. stav 3. menja se i glasi – telo nadležno za rodnu ravnopravnost u jedinici teritorijalne autonomije, kao i u jedinici lokalne samouprave pored podataka iz stava 2. ovog člana evidentiraju i podatke o: usvojenim razvojnim planovima i drugim aktima u oblastima iz nadležnosti jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave koji sadrže rodnu perspektivu i sažeti opis iste; merama i aktivnosti koje je to telo iniciralo, a koje su u funkciji pre svega ostvarivanja i unapređenja rodne ravnopravnosti; efektima rada organa javne vlasti; na ostvarivanju i unapređenju rodne ravnopravnosti; realizaciji pokrajinskog i lokalnog budžeta iz rodne perspektive; ostvarenom stepenu i kvalitetu saradnje sa drugim radnim telima na pokrajinskom i lokalnom nivou; rodno osetljivim podacima iz nadležnosti organa jedinice teritorijalne autonomije jedinica lokalne samouprave; aktivnostima organa koji se u jedinici teritorijalne autonomije jedinice lokalne samouprave bave sprečavanjem i suzbijanjem rodno zasnovanog nasilja; neplaćenom kućnom radu koji su organi javne vlasti dužni da na godišnjem nivou objavljuju kao administrativne podatke o neplaćenom kućnom radu u cilju utvrđivanja njegove ukupne vrednosti i njegovog učešća u bruto društvenom nacionalnom dohotku.Smatram da je celishodno da se zakonom precizira da sve obaveze evidencije iz člana 65. se odnose i na jedinice teritorijalne autonomije, odnosno na autonomne pokrajine i tela koja su na ovom nivou osnovana radi brige o rodnoj ravnopravnosti.Ovaj amandman prati jedna od prethodnih amandmana koji sam podnela, razgovarali smo da se to ne podrazumeva, nego moramo da kažemo, koji se uvode pre svega u zakon kroz obavezu da donese svoje akcione planove za sprovođenje nacionalne strategije. To je, čini mi se važno.Važno je da na svim nivoima vlasti vodimo preciznu evidenciju o oblastima aktivnosti usmerenih na efikasno sprečavanje svih oblika diskriminacije.Čini mi se da će u dobroj meri pomoći to što ćemo videti možda i te podatke sa lokalnog nivoa, kada je u pitanju nasilje. Nekako mi se čini da sad to imamo samo globalno. Pre svega, nasilje prema ženama će nam biti definisanije možda i kroz ovu formu gde ćemo mi prepoznati ne samo ono fizičko nasilje, nego sve ostale oblike nasilja koji se u ovoj oblasti života dešavaju i sa kojima se žene susreću. Zahvaljujem.U vreme pandemije nastavljajući upravo ono o čemu je upravo govorila koleginica Paunović i ono čega se tiče amandman koji je podnela, u vreme pandemije, osim naravno na ekonomski položaj žena, korona virus je i te kako uticao i na taj aspekt nasilja u porodici. To je nešto na šta naročito treba obratiti pažnju.Iako je MUP izveštavalo da je broj prijava nasilja u porodici i partnerskog nasilja opada SOS telefoni, odnosno pozivi žena žrtava nasilja preko SOS telefona je utrostručen, i to je nažalost, kao što je i pandemija korona virusom globalna, tako je i pandemija nasilja globalna. Ne dešava se samo kod nas. Mi sledeće nedelje imamo takođe i predstavljanje strategije za sprečavanje nasilja i borbu protiv rodno osetljivog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, za period od 2021. godine i vi ćete, ministarka učestvovati na tom predstavljanju, kao verujem i koleginica Paunović i mnoge naše kolege.Hvala na pozivu i mislim da je to pravi način da zajednički otvaramo važne teme za društvo. Otvaramo važne teme, ne samo za rodnu ravnopravnost, već kroz pitanja rodne ravnopravnosti, zaštite žena i svih marginalizovanih grupa, od bilo koje vrste nasilja ili diskriminacije, jeste siguran put da ojačamo institucije sistema i vratimo poverenje građana i građanki u institucije sistema, kao jedine koje su dužne i obavezne da rešavaju probleme

član 68. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 68. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave tako što se predviđa prekršajna odgovornost i za postupanje suprotno članu 34. koji se odnosi na zabranu nejednake zarade za isti rad ili rad jednake vrednosti.Nažalost, tema kojom ćemo se baviti čini mi se još studioznije, prema raspoloživoj statistici prosečne plate koje primaju žene niže su od prosečnih plata muškaraca, a platni jaz u Srbiji, a o tome sam govorila u raspravi u načelu je 8,8%. Jeste on negde, mislim da smo među zemljama koje imaju najmanji platni jaz u Evropi sigurno, čini mi se da je procenat 23 na svetskom nivou.Važno je da postoji i kaznena politika koja će imati i preventivni karakter i na neki način naterati sve nas, a posebno odgovorne da se pridržavamo zakona i ne pribegavamo bilo kojoj diskriminatoronoj radnji ili aktivnostima. Ja kao socijalista negde imam i moralnu obavezu da se za ovu vrstu jednakosti borim. To je ono što ste sigurno čuli svaki put kada smo i u predizbornoj kampanji i posle nje, u nastupima predsednika SPS, jedan od osnovnih elemenata je bio jednakost i zaista izjednačenje plata između muškaraca i žena.Negde mi je moralna obaveza bila da naglasim, pre svega, i amandmanski intervenišem, kada je ovo u pitanju, jer to jeste naš princip, i jeste princip da svi žive od svog rada, i čini mi se, da sam negde kod izveštaja Poverenice za rodnu ravnopravnost, čak govorila o nekom primeru, neke sudske odluke, sada ja nisam stigla da na vreme svoju koleginicu mladu, dobrog pravnika Dubravku pitam, da me podseti o čemu se radilo, ali znam da je tužba bila upućena i od strane muškarca i od strane žene, da je presuda išla u korist muškarca, odnosno da se žena žalila, zato što je za isti staž i isto radno mesto dobila nešto manju penziju, nemojte me držati za reč. To sam smetnula sa uma, ali se sećam tog primera koji mi je tada pomogao da praktično pokažem kako to izgleda.Pošto je ovo poslednji amandman na ovaj zakon, koji sam podnela, ovde ću i završiti, ali na jedan specifičan način, pre svega hvala vama kao Ministarstvu, Vladi Republike Srbije koji su razumeli moju intervenciju, hvala kolegama koje su ovo podržale. Ali, ono za šta posebno hoću da se zahvalim, jeste za činjenicu da uprkos kritikama, posebno hvala uvaženom kolegi Komlenskom, jer negde mi se čini da je upravo ovo put da se dođe idealnih rešenja.Studiozno se bavio sa predlogom oba zakona i zaista, prezentovao ono što iz svog ugla možda vidi na jedan način, koji mi ne prepoznajemo, ali smo o tome razgovarali i uvek je dobro o tome razgovarati.Ženska parlamentarna mreža, koja je mogla zajedno sa mnom od prve do poslednje poslanice u ovom sazivu parlamenta da potpiše sve što sam ja podnela kao amandmane i gotovo cenim da isto misli, ima svoju funkciju, opravdala je svoje postojanje, i čvrsto verujem da će u perspektivi nadograditi sve ono što ste davno počeli sa nekim drugim sazivom.Ali, ono što je važno jeste, reći građankama Srbije, koje imaju ambiciju, ili nemaju ambiciju da se bave politikom, ali imaju ambiciju da žive život, glasanjem za ova dva zakona, možda nismo uradili ništa epohalno, ali sam gotovo sigurna da smo stvorili platformu da nadogradite kvalitet svog života.Da bismo mogli da vam iz ovog zakonodavnog organa ili iz bilo kog izvršnog organa pomognemo, moramo da čujemo šta su problemi, i na to nikada nećemo ostati gluve ni kao žene ni kao muškarci.Ovaj saziv, uprkos činjenici da nismo svi jednako razumeli predloge ovog zakona, da nije za sve bilo jednako prihvatljivo, ima svoju prednost i pokazao je da je Srbija 21. veka Srbija razumnih ljudi, da mi i o svojim razlikama možemo da razgovaramo sa pre svega, ambicijom da ih umanjimo.Da umanjimo taj jaz, koji se tiče razlike između muškaraca i žena najpre, jer je to nekako do skoro bio jedini jaz, a onda i sve ostale koji su se otvorili, kada smo spoznali da postoje još neke kategorije.Možda sam propustila da naglasim još jednu kategoriju ljudi na koju sam posebno osetljiva, a to su samohrani roditelji, koje takođe, nismo umeli da do kraja prepoznamo.Ne bih ja bila Snežana Paunović, ako na kraju ne bih rekla, da imamo još jednu kategoriju kojom se moramo studiozno baviti, a to su izbegla i raseljena lica, ona lica koja žive tuđi život 20 i nešto godina, ne zato što on nije naš, nego zato što smo se prilagodili nečemu, jer smo morali.Sve su to neke kategorije društva sa kojima se susrećemo na dnevnom nivou, manje ili više, uočljive, i neke su se prosto uklopile u sistem, navikle na sve, neke nisu i zbog toga trpe teške, pa na kraju ako hoćete i neka lična opterećenja i frustracije, treba ih prepoznati i pomoći.Uvek će mi biti zadovoljstvo da razgovaramo o zakonima, koji unapređuju kvalitet života, pre svega naših građanki u tom delu sam, uvek prvo žena pa sve ostalo.Zahvaljujem se svima na pažnji. Na član 71. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Reč ima Jovan Palalić. Gospodine potpredsedniče, gospođo Čomić, Srbija je država koja je zasnovana na vrednostima koje promovišu jednake mogućnosti i na vrednostima za koje je neprihvatljiva bilo kakva diskriminacija, i nasilje.I građani Republike Srbije, i njene institucije, pokazali su u svim slučajevima pojava i diskriminacije i nasilja, da odlučno i čvrsto reaguju i osudi i u procesuiranju.U tom smislu, veoma je važno da u Narodnoj Skupštini donosimo dobre zakone kojima će se prakse i pojave i diskriminacije i nasilja osuđivati.Ono o čemu želim ovde da govorim i dobro je što se vodi ovakva otvorena rasprava, bez obzira na sva neslaganja, jeste ona rešenja koja se pojavljuju u ova dva zakona, a ima dobrih rešenja, a koja su vrlo problematična, koja mogu da stvore ogromne probleme u praksi, a imaju svoj izvor u upravo , ono u čemu je gospođa Čomić govorila, navodnom navodnom prisustvu različitih stereotipa, predrasuda ukorenjenih u kulturi, ovog naroda, koji podržava i promoviše nasilje i neravnopravnost.Nikako ne mogu da se složim da je srpski narod, kao većinski narod a naravno i svi građani, narod koji prihvata nasilje, a ne osuđuje pojedinačne pojave, da je atmosfera i kultura u društvu takva, da mora da se menja promenom svesti i unošenjem odredaba koje po mom mišljenju, ovde nije mesto.Različiti aspekti te ideologije koja nije nova, koja nije nepoznata, koja postoji u Evropi i unosi se u Srbiju, stvorili su situaciju da se pojavljuju norme, koje ne priznaju praksu i pojedinačne slučajeve, diskriminacije koji su za osudu i koje treba osuditi, procesuirati, nego se unose norme neodređene, poput normi koje se tiču pretpostavki, neutralnih odredaba, menjanja školskih programa, menjanja jezika, uticaja na naučno istraživački rad, menjanja struktura organa upravljanja, širenje evidencija i unošenje ličnih podataka lica koja su izvršila diskriminaciju bez mogućnosti brisanja iz tih evidencija, širenja prostora, podnošenja tužbi, čak i kad lice prema kojem je izvršena diskriminacija, ne želi da tu inicijativu pokrene, unošenje koje se zadire u prava izdavanja stanova, tako što pojedinci koji su vlasnici stanova, dolaze u situaciju da budu predmet problema, kako se ovde kaže, pretpostavljenog, ako ne izdaju stan na osnovu pretpostavljenog ličnog svojstva i to je kršenje i slobode ugovaranja i Ustava.Jako je važno da ukažemo da ove odredbe koje izlaze izvan okvira koji vrlo konkretan način procesuiraju pojedinačna dela, kao što je diskriminacija, pojedinačno delo, kao što je krivično delo jedan pojedinačan akt, kao što je ratni zločin, akt pojedinca, ne možemo na ovaj način čitavo društvo stigmatizovati, da je njegova kultura takva da promoviše diskriminaciju, da je Srbija nemoderno društvo i da zbog toga treba menjati svest u svim aspektima kako je ovde navedeno u zakonu o rodnoj ravnopravnosti.Simptomatično je to da je to glavna intencija, tek nasilje o kojem je trebalo biti najviše reči ovde, dolazi tek od 51. člana, a pre toga se bavimo školski programima, jezikom, naučno istraživačkim radom, privatnim kompanijama, izveštajima, evidencijama, i svim ostalim što dodatno opterećuje ovo društvo.Moramo svi u svakom slučaju ponavljati da je Srbija društvo koje ne prihvata nikakvo nasilje i da je srpska kultura i tradicija, srpska porodica takva, koja će da odbaci nasilje, ali postoje pojedinačni slučajevi, a ne kolektivna odgovornost za ono što je ovde navedeno kao predrasuda, koja je ukorenjena u srpskoj kulturi.U tom smislu, mislim da ova rešenja nisu dobra, da ova dodatna rešenja i da je potrebno ove zakone doraditi, kako bi se odgovorilo preventivno, ali na konkretne slučajeve diskriminacije i neravnopravnosti.Srbija je država koja promoviše jednake mogućnosti i koja će uvek i u svakom trenutku, svojom kulturom, svojom etikom i moralom, osuditi nasilje. Hvala. Hvala.Na član 77. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Izvolite. **Đorđe Komlenski** Zahvaljujem, predsedavajući.Ja ću pročitati jedan deo teksta koji mi je upravo stigao. Visoki savet sudstva o Zakonu o zabrani diskriminacije – ali ovo o čemu govori ovde, odnosi se i na jedan i drugi zakon – kaže sledeće: „Pre svega, Visoki savet sudstva ovim putem obaveštava nadležno ministarstvo, kao i Narodnu skupštinu Republike Srbije, da u celosti podržava primedbe koje su na navedeni zakon istaknute od strane Odbora za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti. Takođe, Visoki savet sudstva smatra da je zakonski tekst u celini protivustavan i suprotan drugim već postojećim zakonskim rešenjima, te stoga Narodnoj skupštini predlaže ili da zakon ne usvoji, ili da ga povuče iz procedure usvajanja i vrati predlagaču na doradu“.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, čovek je pre svega socijalno, društveno biće, čovek je seksualno biće, ali ima i svoje nacionalne odrednice. Da bi bio srećan, mora da zna ko je, odakle je i mora da zna koje su to vrednosti koje ga čine vrednim ponavljanja. Da bi znao šta je vrlina, mora da se nasloni na onoga pre njega. To svakako nisu roditelj jedan i roditelj dva, to su vrednosti koje su mu preneli otac i majka, a vrednosti koje su njima preneli njihovi otac i majka, a njih uopšte ne bi bilo i bez nacionalnog određenja i ne bi bili tako dobri ljudi. To nije retrogradna prošlost, to saznanje i prihvatanje je jedini ispravan put u budućnost.Jednostavno, srpskim, najednostavnijim rečnikom, levičarski, pa ako hoćete i komunistički rečeno, jasno i glasno, ja posle ove rasprave moram da kažem – nisam čuo ni jedan jedini dobar razlog koji bi me ubedio da glasam za ova dva zakona. Ja ću glasati, nažalost, protiv istih. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Čomić, posle malopređašnje diskusije i igre reči ja sam malo u dilemi da li da vam se obratim kao gospođo ministar ili gospođo ministarko, gospođo Čomić, možda je najispravnije, da otklonimo sve nedoumice.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi sugrađani, danas su pred nama dve veoma važne teme koje faktički ne možemo razdvojiti jednu od druge, koje moramo sagledati kao celinu, zajednički.Srbija je danas demokratska zemlja, zemlja u kojoj se neguje duh tolerancije, zemlja koja neguje duh jednakosti, zemlja koja podstiče na različitosti, zemlja koja čvrsto stoji na stanovištu čvrste i odlučne borbe protiv svih vidova diskriminacije, ali zemlja koja zadržava pozitivne tekovine svoje tradicije

čak i kada ti mediji nekad svesno obmanjuju javnost, svesno šire neistine, čak i kada ti mediji, nekada instruisani od pojedinih političkih krugova, satanizuju predsednika ove države i njegovu porodicu.Mi smo danas ponosni zato što smo izgradili društvo u kojem su svi naši građani jednaki, u kojem su

bih ovde zastao i postavio jedno pitanje, pre svega nadležnim organima porodica predsednika Vučića izuzeta iz ove priče o zabrani diskriminacije? Zar je dozvoljena diskriminacija članovima porodice predsednika Vučića? Zar su članovi njegove porodice građani drugog reda? Zar je dozvoljeno lažima satanizovati članove njegove porodice ili, još gore, targetirati kao legitimne mete kojekakvim kriminalnim klanovima?Mesecima unazad, a i godinama, mogu slobodno reći, mediji pod kontrolom opozicije ili tačnije Dragana Đilasa, u želji da skrenu pažnju javnosti sa svojih afera, u nedostatku političkog programa sa kojim bi izašli pred građane, a opet ponavljam i podvlačim – da skrenu pažnju sa desetine računa u inostranstvu, sa desetina miliona evra koje su na tim računima, dakle, fabrikuju laži, afere, satanizuju porodicu predsednika Aleksandra Vučića, od najmlađih pa do najstarijih članova.Pod plaštom slobode medija, uz svako odsustvo odgovornosti koja bi trebala da postoji, vrši se politički obračun sa predsednikom države na jedan najprizemniji, najvulgarniji način, napadom, satanizacijom na njegovu porodicu, na njegovog sina, brata, oca, majku, itd.Udarom na ono što je svakom čoveku najsvetije, na porodicu, na decu, pripadnici bivšeg režima, mogu slobodno reći, nastoje da zaustave napredak Srbije, da skrenu Srbiju sa puta ekonomskog prosperiteta kojim je vodi predsednik Aleksandar Vučić, a sve u želji i nadi da će se jednog dana ponovo vratiti na vlast i da će nastaviti sa praksom koja je prekinuta 2012. godine, a to je punjenje sopstvenih džepova na račun države i na račun građana Srbije.Zar deca Aleksandra Vučića nemaju pravo na normalan život, kao i sva druga deca u Srbiji? Zar Danilo i Milica nemaju pravo na normalnu mladost? Zar mali Vukan nema pravo na bezbrižno i normalno detinjstvo, kao što njegovi vršnjaci u Srbiji imaju? Ima li kraja harangi koja se sprovodi nad porodicom predsednika države?Ovih dana ponovo je na meti medija pod kontrolom Dragana Đilasa Danilo Vučić, gde se objavljivanjem nekakvih lažnih saopštenja pojedinih navijačkih grupa sin predsednika, dakle Danilo Vučić targetira, označava kao meta kriminalnim klanovima.Za razliku od Dragana Đilasa, Srpska napredna stranka se za naklonost građana bori radom, rezultatima, političkim programom i mi ponosno možemo reći da bilo čiju decu nikada nismo pominjali, da bilo čiju decu nikada nismo zloupotrebljavali u političke svrhe. Siguran sam da u ovoj sali postoji čovek koji zna ko su i kako se zovu deca Dragana Đilasa.Setimo se samo prošle godine, kada je taj isti Dragan Đilas plakao i pretio zato što su se njegova deca uplašila

fraze.Đilasova deca nisu kriva zato što njihov otac megafon kriminalnih grupa, zato što je njihov otac oteo od građana Srbije 619 miliona evra, zato što njihov otac taj novac izneo na Mauricijus, Hong Kong itd. i njegova deca imaju normalno detinjstvo i tako treba da bude, ali to treba da važi za svu drugu decu u Srbiji, uključujući i decu u predsednika Aleksandra Vučića.Na kraju, još jednom, pozvao bih nadležne organe da se pozabave ovom tematikom, jer svako dete u Srbiji, bez obzira ko su mu roditelji, ima pravo na normalno i bezbrižno detinjstvo, odnosno normalnu mladost i normalan život.Zahvaljujem.

mislim da je dobro da danas se vodi jedna konstruktivna rasprava o dva veoma važna zakona, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.Slažem se sa prethodnim govornicima da je naše društvo društvo koje neguje vrednosti tolerancije, međusobnog poštovanja i uvažavanja, poštovanja različitosti. Takođe, svi se slažemo i najoštrije osuđujemo svaki oblik diskriminacije, svaki oblik neravnopravnosti bilo prema pojedincima, bilo prema određenim ciljnim grupama.Ja ću kratko pomenuti nekoliko grupa u našoj državi prema kojim postoji diskriminacija. Jedna od tih grupa jesu pripadnici vojske i policije Republike Srpske Krajine, koji su se časno, hrabro i pošteno borili za svoj narod i državu,

Zakonu o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ne priznaje se njihova časna borba, odnosno u zakonu se jasno kaže da su krajiški borci priznati samo do 27. aprila 1992. godine, dakle na dan kada je stvorena Savezna Republika Jugoslavija, a posle 27. aprila 1992. godine, oni su, u suštini, ljudi koji su vodili nekakav privatan rat.To je apsolutno neprihvatljivo, nedopustivo. Mislim da je važno da se ispravi ta nepravda i da se pripadnicima vojske i policije Republike Srpske Krajne prizna učešće u ratu u dvostrukom trajanju, dakle od 1990. godine, pa sve do 1997. godine, kada je završena mirna reintegracija Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema u okvir Hrvatske.Takođe, važno je da se ukine diskriminacija vezano za razvrstavanje boraca u u kategorije. Sadašnje stanje je nepravedno, jer se kaže da je borac prve kategorije, borac sa vojnim učešćem u ratu preko 200 dana, borac druge kategorije je borac sa učešćem u ratu od 45 do 200 dana. Trenutno u zakonu stoji da borci koji su ratovali na Kosovu i Metohiji ako imaju 60 dana su borci prve kategorije, a borci koji su ratovali na području Republike Srpske Krajne su borci prve kategorije ako imaju učešće u ratu preko 200 dana.Mislim da je važno da se ispravi ta nepravda i da imamo dve kategorije boraca - borac prve kategorije, borac koji je ratovao preko 45 dana, a borac druge kategorije je borac koji je ratovao do 45 dana.Imamo takođe još jednu kategoriju građana građana koji su diskriminisani. Radi se o penzionerima sa područja bivših jugoslovenskih republika koji žive u Srbiji.U Srbiji žive, prema podacima Zavoda za socijalno osiguranje, 124.000 penzionera sa područja bivše Jugoslavije, 100.000 penzionera sa područja Hrvatske i BiH i oko 24.000 penzionera sa područja Slovenije, Crne Gore i Makedonije.U čemu su penzioneri sa prostora bivše Jugoslavije diskriminisani? Pa, evo, daću nekoliko primera.Naime, Vlada Republike Srbije je tokom prošle godine dva puta davala novčanu pomoć u visini od 4.000 i 5.000 dinara za za penzionere korisnike Fonda PIO Srbije da bi lakše prebrodili posledice korona virusa.Nažalost, penzioneri sa područja Hrvatske, BiH i drugih država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije nisu dobili tu novčanu pomoć.Ove godine, takođe, je Vlada odlučila da će dati posebno novčanu pomoć u visini od 60 evra za sve penzionere korisnike Fonda PIO ali nažalost i ovaj put će biti izuzeti iz te novčane pomoći penzioneri sa područja Hrvatske i BiH.Smatram BiH.Smatram da je to diskriminacija i da bi Vlada Republike Srbije trebala da isplati 9.000 novčane pomoći od prošle godine i ove godine, kada dođe na red isplata 60 evra, da se to takođe isplati penzionerima sa područja Hrvatske, BiH, Slovenije, Makedonije, Crne Gore.Takođe, mislim da je važno da se prema penzionerima sa područja država koje su nastale na području bivše Jugoslavije omogući pravo da imaju penzionerske kartice, da imaju pravo na popust u trgovinskim lancima, da imaju pravo na popust kada kupuju u drugim ustanovama.Takođe je važno da se tim ljudima omogući pravo na vaučere, da mogu da imaju popust prilikom odlaska u banje, banje, na lečenje i bilo koje druge vidove odmora ili bilo koje druge smeštajne kapacitete.Ti ljudi se osećaju ogorčeno, osećaju se nezadovoljno, osećaju se diskriminisano i mislim da je važno da se ova nepravda ispravi prema ove dve kategorije građana.Kratko ću samo pomenuti treću kategoriju. Naravno, radi se o proteranim Srbima, građanima koji su proterani sa područja današnje Hrvatske, Federacije BiH, da im se konačno reši ključno pitanje integracije, pitanje stanovanja i da se omogući 26.000 građana Srbije koji imaju izbegličke karte da dobiju kao svi punoletni građani novčanu pomoć. Prošle godine je to bilo 100 evra. Nažalost, nisu ih dobili. Ove godine je to 60 evra, dva puta po 30 evra. Mislim da je vreme da i tih 26.000

ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade i predstavnika predlagača o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 10. amandman je podneo Odbor za kulturu i informisanje.Predstavnik predlagača i Vlada prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 15. amandman je podneo Odbor za kulturu i informisanje.Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za kulturu i informisanje.Vlada je prihvatila amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

reč.Podržaću ove predloge amandmana na Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa kada su u pitanju Sremski Karlovci, a koje je podneo naš Odbor za kulturu i informisanje i na kome smo imali prilike pre dva dana da čujemo i zaista jednu izuzetno široko i bogato i sadržajno izlaganje gospodina Igora Mirovića. Žao mi je što mi nismo stigli, mnogobrojni prijavljeni koji su želeli po ovoj tački dnevnog reda da diskutuju. Pokušaću bar ukratko da nešto ponovim ponovim i obnovim sećanje na sve ono što je važno kada govorimo o Sremskim Karlovcima.Meni je posebno drago i mislim da je veoma važno da podvučem ovaj drugi deo Predloga zakona, a koji se odnosi i na podsticaj razvoju Sremskih Karlovaca, jer mi se čini da na taj jedinstven način danas, u našem vremenu, na savremen način, mi pristupamo svemu onome što je naša obaveza koja se odnosi na zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa. Dakle, zaštita, briga, revitalizacija onoga što je naša obaveza, ali s druge strane i sve ono što možemo danas da učinimo, što smo čuli ovde u diskusiji, a što je već recimo i pokrenuto, kao što je pristan na Dunavu, kao što je u planu izgradnja brzih železnica od Beograda do Novog Sada.Vidim da ekipa ljudi koja je radila na ovom Predlogu zakona zaista ništa nije prepuštala prepuštala slučaju i da je to u jednom širokom luku osmišljeno, iskreno, istinski sa dubokom svešću, ne politikanski, nego sa dubokom svešću koliko je ovaj istorijski grad - Sremski Karlovci važan za našu istoriju.Pokušavam istoriju.Pokušavam da sažmem sve ono što sam htela da kažem i da dam prostora i drugima da se obrate, ali kada se kaže Sremski Karlovci, ta bogata riznica našeg kulturno-istorijskog nasleđa, možemo minimum deset rečenica početi sa prvi.U Sremskim Karlovcima prva, prvi. Dakle, ne samo gimnazija, ne samo štamparija, ne samo prva slikarska škola, ne samo ako hoćete instaliranje prvog rendgena na Balkanu, zahvaljujući doktoru Lazi Popoviću, već ono što bih volela da kažem i što je važno za nas umetnike i za naše pozorište i za našu pozorišnu istoriju i prva pozorišna predstava koja je bila 1734. godine. Godinu dana ranije je Emanuel Kozačinski došao u Sremske Karlovce da bude profesor i rektor tadašnjih tzv. Slavjansko-latinskih škola i on je inicirao sa đacima i profesorima tu prvu predstavu, dakle školsku priredbu praktično, sa veoma zanimljivim nazivom „Traedokomedija“. Kažu da u svakoj komediji ima i tragedije, a da i u svakoj tragediji ima i zrnce komedije.Ovo je nešto što je važno za nas umetnike i dozvolite mi, preskočiću niz stvari, ali ovde sam dužna i kao muzičar i kao umetnik da obavestim javnost da i ono što se odnosi na nematerijalno kulturno nasleđe, kada su u pitanju Sremski Karlovci, i te kako ima značaj u delovanju našeg prvog obrazovanog muzičara Kornelija Stankovića, koji se školovao u Beču i koji je za kratak život svoj, dakle 33 godine života, dve godine života posvetio radu u Sremskim Karlovcima, od 1855. do 1857. godine. Dakle, dve godine rada na kapitalnom delu kada je muzička umetnost u pitanju koje se odnosi na srpsko narodno crkveno pojenje koje se do tada prenosilo usmenim putem, a upravo je Kornelije Stanković, radeći dve godine na tome, prvi put savremenim notnim zapisom zabeležio ovo jednoglasno pojenje i otišao korak dalje. harmonizovao ovo jednoglasno pevanje u 17 rukopisa zbirki horskog pevanja i ostavio nam nemerljivo nematerijalno nasleđe koje se dogodilo u Sremskim Karlovcima, koje je baza za sve ono što je bio razvitak naše muzičke kulture.Naravno, to su kasnije nastavili i Stevan Mokranjac, i Nenad Barački, Branko Cvejić, ali ja sam u neformalnom razgovoru gospodina Mirovića zamolila da možda i neko kulturno-istorijsko obeležje koje se tiče Kornelija Stankovića zaslužuje danas u savremenom našem svetu prostor u okviru ovog zakona i da se odužimo i Korneliju Stankoviću na ovaj način u Sremskim Karlovcima.Dozvolite mi samo da odam i počast akademiku Dejanu Medakoviću koji je pre 30 godina inicirao upravo donošenje ovog zakona, tako važnog, a u okviru obeležavanja stogodišnjice njegovog rođenja, gospodin Medaković je zdušno podržavao mlade umetnike. Skoro da ne pamtim nastup na kome nisam i njega videla, kada sam bila početnica. Možda i zato što je i njegov sin naš eminentni dirigent, Pavle Medaković, moj dragi kolega, takođe počinjao kada i ja. Dužna sam da iz Doma Narodne skupštine odam veliku počast ovom našem akademiku.Sremski Karlovci svetle i blistaju kao grad za koji bih volela da dobije epitet grad muzej, podsećajući nas na to ko smo, odakle smo i od kada smo i čini nam mogućnost da budemo ponosni na sve to, ali isto tako nas obavezuje da krenemo putem naših predaka i da održimo sve ono što su nam oni ostavili u amanet. Hvala vam.

nema šta drugo da se kaže. Ja sam se javljao više puta pre ovog amandmana, ali u krajnjem slučaju ja ću podržati sve ovo što je rekla sam koleginica Jadranka, da je to nešto veoma bitno. Mislim da moramo dati podršku za sve ono što je bilo, za sve naše ljude i o tome je govorio gospodin Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine.Sve u svemu, ispravna stvar i očekujem, normalno, da ćemo mi ovaj Predlog zakona ovde u Skupštini usvojiti.Još jednom,

nastavićemo da radimo nešto drugo.Hvala još jednom. Ja ću podržati Predlog zakona o kome je govorila gospođa Jadranka. Hvala, gospodine Miletiću, i na diskusiji i na razumevanju.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u

Adrijana Pupovac, Nikola Vojinović i Milosav Milojević.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Katarina Rakić, Goran Pekarski, Goran Spasojević, Adrijana Pupovac, Nikola Vojinović i Milosav Milojević.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima, u ime predlagača, Katarina Rakić. Zahvaljujem se, gospodine Orliću.Pre svega bih želela da se zahvalim i Vladi što je jedan ovakav naš amandman prihvatila. Želim samo da kažem da je amandman podržan od više članova Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Želela bih samo još jednom da naglasim ono o čemu smo ovde juče u više navrata govorili. Zakon o planiranju i izgradnji, kao ovakav, odnosno po ovom nazivu, prvi put je donet 2003. godine i ja ću još jednom odgovorno potvrditi ono što sam rekla juče, smatram da je ovo, u stvari da je to tada bio, najgore napisan zakon ikada.Meni je interesantno da gospođa Čomić danas ovde sedi, verujem da kada budem sada obrazložila zašto tako nešto tvrdim da će i ona moći da potvrdi iako se nikad nije bavila planiranjem i izgradnjom.Naime, ovaj zakon je tada u svojim odredbama imao stvari koje su se međusobno kosile. U prvom svom delu, u prvim svojim odredbama, Zakon o planiranju i izgradnji 2003. godine dozvolio je da oni građani koji su gradili svoje objekte bez građevinske dozvole mogu svoje objekte da legalizuju, čak je i propisao proceduru po kojoj se oni mogu legalizovati. U kasnijim odredbama tog istog zakona iz 2003. godine kažu da je gradnja, odnosno izgradnja objekata bez građevinske dozvole krivično delo koje se sankcioniše čak kaznom zatvora.I ja sam to tada mogla da tumačim na dva načina. Znači da to možda neko nije video, nije primetio tako nešto i šta su građani mogli? Građani su mogli da požure odmah kada je taj zakon postao pravosnažan, da požure do šaltera opštine da svoje objekte nelegalizuju ili u slučaju ako ne stignu da legalizuju, onda će ih valjda, po istom tom, odnosno po istim odredbama tog zakona uhapsiti. Ili je možda, mogu da razmišljam i na drugačiji način, taj zakon tada pisan za određene investitore koji su možda trebali da iskoriste priliku dok je taj zakon bio na snazi da uspeju da neke svoje nelegalne objekte možda legalizuju.Ali kako je to bilo, mi i danas možemo da vidimo. Ono što je ključno jeste da je Zakon iz 2003. godine 2009. Ustavni sud oborio. Još jednom želim da ponovim, zakon koji je danas na snazi donet je 2014. godine, a ovaj zakon je, inače, doneo dosta dobrih efekata. Neki od efekata jesu to da se Srbija danas nalazi danas nalazi na devetom mestu Duing biznis liste Svetske banke. Inače, 2015. godine smo bili 188. Znači, za samo nekoliko godina preskočili smo čak 170 pozicija. Takođe, dobar efekat ovog zakona vidi se i po broju građevinskih dozvola.Ono ono što sam u stvari htela da postignem ovim amandmanom, u čemu su me i kolege iz Odbora podržale, tiču se kažnjavanja. Sam zakon, odnosno same izmene ovog zakona koje smo mi predložili, koje ćemo danas usvojiti, nisu obimne, a takođe pokušavaju da isprave neke posledice koje se nalaze ovde, čak 30 godina u prvom delu pokušavamo da produžimo rok za upotrebne dozvole.Ja bih pozvala građane sve one koji su zidali svoje objekte do 11. septembra 2009. godine da provere, a to najlakše mogu tako što će ukucati broj svoje parcele na sajtu RGZ-a, da provere da li za svoj objekat imaju upotrebnu dozvolu.Mnogi verovatno iz neznanja nisu to uradili, nisu to uradili, nisu pribavili svoje upotrebne dozvole, pa ovim putem to radimo, znači produžavamo rok na još četiri dodatne godine, iako smatram da to možda i ne trebamo da radimo, ali ponovo izlazimo građanima u susret za nešto što se možda u prošlosti nije uradilo kako je trebalo.Druga stvar koju želimo da uradimo ovim zakonom jeste da produžimo rok na 24 meseca za donošenje planova za one opštine koje to nisu uradile od 1993. godine. Amandman smo podneli da možda po prvi put uvedemo i kaznu za nešto što se nije poštovalo, evo mogu da kažem, 30 godina i mi smo predložili da to bude veoma simbolična kazna i to prekršajna kazna od 50 do 150 hiljada dinara za odgovorno lice opštine koja u predviđenom roku ne donese te planove.Predlogom amandmana m smo predvideli da imena tih osoba budu objavljena na sajtu Ministarstva. Međutim, tako nešto nije dozvoljeno, tako da evo kažem kaznom od 50 do 150 hiljada dinara ovaj amandman je usvojen i još jednom vam se zahvaljujem na tome. Biće kažnjeni oni predsednici opština koje u narednih 24 meseca ne usvoje planove, pa evo, ako ništa drugo nije bio motiv, evo ja vas molim da vam bar ovo bude motiv da u narednih 24 meseca donesete planove za svoje opštine. Hvala.

Rakić objasnila na koji se član odnosi amandman o kom raspravljamo, ja ću samo reći da iako kazne obično ne nailaze na odobravanje javnosti i nisu preporučljive, jedan ovako važan zakon, odnosno materija koju reguliše član 3. Predloga zakona o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji nameće potrebu za ovim amandmanom.Ovde se kaže da jedinica lokalne samouprave, odnosno organi jedinice lokalne samouprave dužni su da planskim dokumentima regulišu pitanja planiranja i izgradnje. To su životna pitanja za one koji se time bave. Nedavno smo govorili o neophodnosti rasterećenja lokalnih samouprava prekomerne dokumentacije. Upravo, planskim dokumentima i represivnim merama koje predviđa ovaj amandman i sam Predlog zakona dobija na ozbiljnosti i težini.

se.Uvažena koleginica Katarina je već sve rekla. Ja stvarno podržavam gospođu Katarinu, pošto ono što je rekla to je i fakat stanje da ima dosta opština koje nisu usaglasile sve svoje akte, konkretno vezano za Zakon o planiranju i izgradnji koji je bio donesen 1993, 1998. i 2003. godine i mislim da je ispravna stvar da se uradi i normalno je da ima neka sankcija na neki način da ti ljudi moraju taj svoj posao da rade ukoliko nisu radili.Najbitnije od svega ovog što jeste vezano za izgradnju i za sve ono što treba, ja ću ovde još jednom da kažem što je rekao i juče ministar Momirović, da će se raditi kolektor za otpadnu vodu i kanalizacija u opštini, dolazim iz opštine Svrljig, što znači da je to jedna od ispravnih stvari, da je to nešto što je budućnost.Još jednom se zahvaljujem Vladi Republike Srbije, našem predsedniku Srbije koji je zajedno sa svima nama ovde radio, ali i vodio ono što je potrebno, što nije do sada rađeno, još jednom jedna od bitnih stvari jeste rešavanje kanalizacione mreže, rešavanje otpadnih voda, kolektora. To će sada raditi, kao što je juče rekao ministar Momirović, radiće se u Svrljigu, radiće se u Aleksincu, radiće se u još puno opština i to je velika stvar. Još jednom bih se zahvalio predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću koji nas vodi na najbolji način i ovo je jedino i pravo mesto kako to mora da bude.Zbog toga ću podržati sve ove predloge zakona, uz određenu rezervu za određene zakone. Hvala još jednom. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona.Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak 20. maj 2021. godine sa početkom u 18,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Dvanaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Zahvaljujem svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi, predstavnicima Vlade, predlagačima amandmana i narodnim poslanicima.(Posle